A sada ćemo prijeći na utvrđeni dnevni red. Dogovorili smo se da u objedinjenoj raspravi imamo: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.godinu, B) Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2013.godinu, - Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2013.godinu. Također smo se dogovorili da ćemo po klubovima raditi 20 minuta za oba izvješća. … Možemo dići na 12 minuta, pojedinačnu raspravu. Možemo dići? Ok. Može li se to tehnički? Može, sve uredu. Vlada je podnijela izvješće na temelju članka 110. Zakona o proračunu. Kod rasprave o godišnjem izvješću primjenjuje se članak 176. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za Hrvate izvan RH. Izvješća ste primili na sjednici. Želi sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar financija Boris Lalovac. Izvolite kolega Lalovac.

ostvarenja proračuna u 2013.godini ukratko bih rekao glavne karakteristike toga izvršenja. Prvenstveno imajući na umu tešku gospodarsku situaciju i petogodišnju recesiju to je obilježilo i stanje u javnim financijama. Međutim bez obzira na stanje u javnim financijama Vlada RH odlučila je zadržati određeni socijalni status nažalost najugroženijih građana i povećati određene transfere tako da u cjelokupnom tom kontekstu trebamo sagledavati ovo izvršenje proračuna. Kao prvo moramo reći da su zadržane i povećane socijalne naknade i transferi prema najugroženijim kategorijama društva. Također druga karakteristika proračuna za 2013. je bilo zadržavanje i povećavanje mirovina, tj. nastavljena je indeksacija mirovina. Kao treća glavna karakteristika što je obilježilo proračun u 2013. godini je izvršavanje nagomilanih obveza prema zdravstvenim ustanovama. I ostale dvije ne manje važne svakako su brojni poticaji poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta kroz porezne olakšice i to prvenstveno kroz smanjenje bruto cijene rada i neplaćanja poreza na dobit ukoliko služi za investiranje. Također jedna od važnih karakteristika u ne samo proračunskoj politici je i uvođenje reda u područje sive ekonomije radi poticaja konkurentnosti te fer, poštene utakmice na tržištu. Ovo je nekakvih pet glavnih karakteristika odnosno determinanti koje su utjecale i na prihodovnu i na rashodovnu stranu proračuna. Pa bih počeo, znači što se tiče prihoda, ukupni prihodi državnog proračuna u 2013. godini ostvarene su u iznosu od 108,8 milijardi kuna što je jedna milijarda kuna manje u usporedbi sa 2012. godinom. U strukturi prihoda najznačajniju stavku čini prihod od PDV-a koji iznosi 40,2 milijarde kuna ili 37,1% svih prihoda. PDV u 2013. godini realiziran je u manjem iznosu od 1% ili negdje oko 400 milijuna kuna. drugi najznačajniji prihod u proračunu su doprinosi koji su realizirani u iznosu od 37,1 milijardu kuna ili oko 34,2% svih prihoda. I oni su kao i PDV ostvareni u manjem od 700 milijuna kuna ili 1,8% u odnosu na prošlu godinu. Kada gledam ove dvije najznačajnije kategorije odnosno izvore prihoda proračuna oni su ostvarili pad od 1,1 milijardu kuna ali postavljamo pitanje zbog čega. Prvo je to prvenstveno posljedica poticaja gospodarstva što se ogleda kroz smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje za dva indeksna poena ili za 13% rasterećenje bruto cijene rada. Gdje smo rekli da je nekakav godišnji efekt toga bio nešto više od 2 milijarde kuna te promjene u politici PDV-a prvenstveno zbog smanjenja PDV-a na ugostiteljske usluge sa 25% na 13%. Značajni efekt u rasterećenju gospodarstva što je svakako utjecalo i na stranu PDV-a odnosno na prihodovnu stranu je bilo vezano za malo poduzetništvo u 2013. godini ogleda se i kroz povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 80 na 230 tisuća kuna ili negdje oko 30 tisuća 666 eura. Što smo ovim htjeli postići? S ovim smo htjeli postići da mali gospodarstvenici, mali privrednici zapravo ne otvaraju svoje obrte u susjednim zemljama gdje imaju, koje imaju, koje su do tada imale niži prag za ulazak u sustav PDV-a. I mislim da smo sa ovom mjerom svakako pomogli malom gospodarstvu.

vidite da je Republika Hrvatska sa ovom mjerom za poticanje sustava da nisu unutar sustava PDV-a gdje je oko 31 tisuću eura svakako je značajno utjecala na poslovanje malih poduzetnika. O tome se ugleda da je iz sustava PDV-a zbog ove mjere izašlo oko 26 tisuća i 700 tisuća poduzetnika. Ovaj mjera utjecala je i djelomično na manji PDV. Također zbog brojnih promjena prvenstveno zbog ulaska na jedinstveno tržište došlo je do promjene obračuna i uplate PDV-a kod uvoza dobara. To jest isti se više ne vrši odmah prilikom uvoza dobara već predstavlja obračunsku kategoriju kraj mjeseca. Ova primjena imala je negativni utjecaj PDV-a na proračun negdje oko 1,6 milijardi kuna što znači da je taj novac likvidnosno ostao u gospodarstvu. Ovo je trajno likvidnosni pozitivan efekt za gospodarstvo. se ne razumije./… pri svakom uvozu a nažalost smo izuzetno uvozno orijentirana zemlja prilikom uvoza odmah platiti PDV a onda ste ga zapravo doveli nazad od države. Ovom je likvidnosnom mjerom zbog prilagođavanja jedinstvenog sustava na tržištu Europske unije svakako je olakšalo poslovanje poduzetnika na hrvatskom tržištu. Također ulaskom u Europsku uniju Vlada Republike Hrvatske omogućila je korištenje tzv. reverse charge kod PDV-a za građevinare, tj. uzajamnog prijenosa porezne obveze na primatelja. Ovo je izuzetno važna mjera za male obrtnike i za male poduzetnike zbog toga što su oni u isporukama sa velikima zapravo mogli koristiti njihov predporez. Vi znate da je jedan najveći dio nelikvidnosti koji je prevladavao u građevinskom sektoru upravo bilo neplaćanje velikih prema malima. I ovo je jedna snažna mjera koja je pomogla malim građevinarima, malim obrtnicima u naplati svojih radova sa velikim građevinarima. I smatramo da je ova mjera likvidnosna, ona je likvidnosna a ona iznosi negdje naše procjene su od 4 do 5 milijardi kuna godišnje. Ovo je poticajna mjera za poduzetnike i zbog toga je također Vlada Republike Hrvatske u 2013. godini prilikom promjene sustava PDV-a utjecala na taj način da im se omogući korištenje tog predporeza od velikih poreznih obveznika. Kada govorimo o ostalim prihodima trošarine čine 10,8% prihoda ili 11,6 milijardi kuna te porezna dobit svakako je oko 5,9% svih prihoda ili 6,3 milijardi kuna. Značajan pad u oporezivanju dobiti prvenstveno je posljedica izmjene zakonskih propisa tj. uslijed porezne olakšice kod reinvestirane dobiti. Navedeno je imalo izravnu posljedicu smanjenja uplate poreza na dobit u 2013. godinu za 1,3 milijarde kuna ili 17%. Što smo ovim htjeli postići i šta se dogodilo u hrvatskoj ekonomiji sa ovom mjerom poticaja poduzetništvom? Mjera uvođenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit, tj. ista se ne plaća ukoliko se koristi za povećanje temeljenog kapitala uvelike je poboljšala konkurentnost i kapitaliziranost hrvatskog gospodarstva čime su mu olakšana poslovanja hrvatskih poduzetnika kako na domaćem tako i na zahtjevnom europskom tržištu. Godišnji efekt ove mjere naše su bile procjene od 1,5 milijarde do 2 milijarde kuna. Ova mjera bila je potrebna ukoliko znamo da su od 2001. godine kapitaliziranost poduzeća u Hrvatskoj konstantno pada. Konstantno pada i to je jedan od razloga zašto nemamo gospodarskog rasta. 2001. godine udio kapitala u hrvatskim poduzećima iznosila je 55%, predkrizne 2007. godine kapitaliziranost hrvatskih poduzeća iznosila je 50% 2012. godine ukupni kapital hrvatskih poduzeća je 34% ili negdje oko 360 milijardi kuna. Šta se dogodilo uvođenjem ove poticajne mjere za poduzetnike? U 2013. godini ovu olakšicu umanjenja poreza na dobit koristilo je 1873 poduzeća što znači da su ta poduzeća odlučila povećati svoj temeljni kapital u ukupnom iznosu od 5,7 milijardi kuna što je značajno povećalo njihovu financijsku strukturu u nadolazećim godinama. Iako se za reinvestiranu dobit odlučio vrlo mali broj poreznih obveznika ili kad gledamo da su oni u ukupnoj strukturi njih iznosi 1,3%, ovi obveznici zapošljavaju vrlo veliki broj radnika. Ovi koji su koristili reinvestiranu dobit zapošljavaju preko 99 000 radnika, znači 99 000 radnika radi u tim poduzećima koji su koristili ovu poreznu olakšicu što smo mi osjetili u konačnici na proračun, ali to je bio identičan cilj i mjera Vlade Republike Hrvatske u očuvanju radnih mjesta u tim kompanijama. Kada gledamo industrijski znači negdje oko 26 200 radnika u trgovini kod tih poduzeća, prerađivačkoj industriji 25 000, turizmu oko 6500 i građevinarstvu oko 6300, znači u onim industrijama koje smo htjeli poticati da bi mogli u konačnici i imati pozitivan gospodarski rast. Navedena poticajna mjera za gospodarstvo pokazala je pozitivan rezultat što se ogleda u godišnjim financijskim izvještajima poduzetnika za 2013. godinu. Temeljni kapital poduzetnika u 2013. godini povećan je za 4,1% odnosno 12,5 milijardi kuna, na razini cjelokupnog gospodarstva sa 302 na 314 Ovim dijelom podizanja kapitala podigla se ukupna kapitaliziranost hrvatskih poduzeća za 1 postotni poen. Znači mi u 2013. godini ovom mjerom podižemo kapital poduzeća. Najveće povećanje kapitala izvršeno je, što je dobro, kod malih poduzeća i to za 7,8 milijardi kuna što znači 63% povećanja ukupne kapitaliziranosti izvršeno je u 2013. godini. Kapitaliziranost oscilira s obzirom na veličinu poduzetnika. Iako su mali poduzetnici pokazali najveći rast u kapitalu, on još uvijek nije dovoljan za pokretanje gospodarstva od strane, zbog toga što još uvijek je visoka financijska poluga, vrlo velika osjetljivost i ograničenost na bankarske kredite. Mali poduzetnici još uvijek imaju niskih 19% kapitala u njihovim bilancama. Srednja poduzeća su na jednoj 31%, dok velika imaju zadovoljavajućih 46%. Navedena mjera nije imala samo za poticaj za povećanje kapitala nego je povećala i stupanj investicija u novu dugotrajnu imovinu. Prema godišnjim financijskim izvještajima FINA-e investicije su povećane kod ovih poduzeća koji su koristili reinvestiranu dobit za 14% i ovo je prvi put da se zapravo od krizne godine ovakav snažan poticaj rastu investicija ili za 4,6 milijardi kuna, povećani su sa 32,9 na 37,5 milijardi kuna. Najviše su pridonijeli ovom poticaju ponovo mali poduzetnici za 29%, odnosno za 2,8 milijardi kuna. Srednji su povećali svoje investicije za 2%, dok su veliki povećali investicije za nekih 9%. Najveće brojne i porezne olakšice koje je Vlada uvela tijekom 2012., 2013. godine vidi se i kroz poboljšano poslovanje poduzetnika. Ponovo isti agregirani podaci pokazuju da su prihodi u 2013. godini da su ovo bile dobre i poticajne mjere koje kažem osjetili se na strani proračuna ali su bile ciljane i da smo htjeli pomoći i pomogli smo hrvatskom gospodarstvu koje je u petoj godini recesije tako da se pozitivni efekti vide pomalo i povećanim prihodima. Sa 602 milijarde kuna na 612 milijardi kuna su povećani ukupni prihodi 101 000 poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Također olakšanju poslovanja poduzetnika u 2013. godini doprinijelo je i poslovanje na jedinstvenom carinskom tržištu što je utjecalo na pad prihoda od carine u državnom proračunu. Efekt, samo efekt u 2013. godini je manji prihod u državnom proračunu 650 milijuna kuna, ali taj novac je ostao u privredi. Godišnji efekt je 1,3 milijardi kuna tako da svi efekti i sa reinvestiranom dobiti i sa doprinosima i sa carinom i sa ovim dijelom PDV-a svakako će se vidjeti i vide se u 2014. godini. To su pozitivni efekti jednom dijelom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a drugim snažnim mjerama Vlade u dvije godine nastavku nažalost recesije, međutim na uštrb prihoda državnog proračuna Znate da smo ukinuli trošarine na plovila gdje također se pomoglo određenim malim brodarima od 5 do 10 milijuna kuna. Također 2013. godine nastavilo se sa mjerom usmjerenom ka jačanju fiskalne discipline te smanjenju određene porezne nediscipline. Vi znate da smo jedno po meni od najboljih projekata u ove 23 godine je uvođenje fiskalizacije gdje u sustav ajmo reći se prijavilo 80 000 poduzetnika. One brojke koje ću vam sada ovdje iznijeti učinaka fiskalizacije postavlja jedno drugome pitanje šta smo zapravo i da li smo uopće imali fer i korektno poslovanje svih ovih godina. Jer ove brojke koje pokazuju uvođenje reda i uvođenje ne toliko da se prikupe određeni prihodi, nego fer i poštene utakmice na našem tržištu, pokazuje da su u djelatnosti ugostiteljstva male pravne i fizičke osobe u 2013. godini ukupno prijavile 2,6 milijardi kuna ili 40% više oporezivih isporuka nego u 2012. godini. Od toga fizičke osobe su prijavile 55% veći promet, dok su male pravne osobe prijavile 30% više oporezivih usluga. Kad govorimo o ugostiteljstvu, kada govorimo o trgovini, ukupno povećanje oporezivih usluga iznosi 14% ili 5,2 milijarde kuna, od čega fizičke osobe iskazuju povećanje od 28%, dok male pravne osobe prijavljuju 11,5% ili prijavili su veće oporezive usluge u iznosu od 3,7 milijardi kuna. Odvjetnici su prijavili povećanje oporezivih usluga za 4,8 ili 6,7 milijuna kuna više nego u 2013. godini. Ono što je također bitno u 2013. godini kroz naplatne uređaje prošlo je 2,2 milijarde računa. Znači 2,2 milijarde računa je prošlo kroz naplatne uređaje, od toga 1,3 milijarde je prošlo kroz trgovinu, a ono što je zanimljivo kroz ugostiteljstvo je prošlo 377 milijuna računa, ali iza toga je vrlo blizu prerađivačka industrija 348 milijuna računa, pa si postavljamo pitanje je li prerađivačka industrija nije radila ili svi još u ugostiteljstvu ne izdavaju račune. Ugostiteljstvo i prerađivačka industrija u poslovanju gotovinom preko računa su negdje oko 350, 370, 340 milijuna računa. Iz godišnje prijave poreza na dohodak, znači ove podatke smo obrađivali, znači na temelju 2013. godine. Također je vidi povećan prosječan promet i to kod obrtnika ugostitelja, dnevni prosječan promet povećan je sa 620 na 1128 kuna. Znači dnevni prosječan promet u ugostiteljstvu povećan za 82%. Dnevni prosječan dohodak povećan je sa 100 na 210 kuna, znači povećanje preko 100%. Kod obrtnika trgovaca dnevni prosječan promet povećan je za 13% sa 734 na 827 kuna dok je dnevni prosječan dohodak povećan sa 85 na 95 kuna. prosječan prijavljeni ostvareni dohodak na nivou Hrvatske od samostalnih djelatnika obrta i slobodnih zanimanja u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu je porastao za 35%. Regionalno gledano najveće povećanje prosječnog dohotka kod fizičkih osoba iskazano je na području Šibensko-kninske županije od 83%, Dubrovačke 64, Istarske 61, Zadarske 52, Primorsko-goranske 50, Splitsko-dalmatinske 33, Grada Zagreba 30. Ovi svi podaci koji su nam da kažem on line podaci postavljaju jedno temeljno pitanje jesmo li imali svih ovih godina poštenu i fer utakmicu na hrvatskome tržištu među svim hrvatski poduzetnici. Ovo je temeljno pitanje, a ne samo gledanje prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna. Ako pogledate ove podatke koji govore da se povećanje prometa ne odnosi samo tri, pet, deset posto nego da govorimo o povećanju od sto posto, Postavlja se pitanje na koji način su oni koji su plaćali uredno plaćali poreze jesu li bili u temeljnom, u fer utakmici na tržišnoj utakmici. Također ono što se bilježi, a ovo i svakako znači povećavanje lokalnih prihoda. Ovo su lokalni porezi i u ovome dijelu ovakvim mjerama Vlade Republike Hrvatske, učincima fiskalizacije je povećala, direktno je povećala lokalne prihode. Ono što se vidi i kroz lokalne prihode i njihovo povećanje je svakako i povećanje poreza na potrošnju. Vi znate da je on direktno lokalni porez. To je povećanje u 2013. godini iznosilo visokih 48%, tj. povećanje sa 95 na 141 milijun kuna. Znači to je jedna suštinska promjena gdje je Vlada Republike Hrvatske uz ove sve poticajne mjere koje smo dali gospodarstvu i gdje smo rekli da ćemo i smanjiti određeni dio PDV-a na ugostiteljstvo ogleda se veliko povećanje prometa. I onda se postavlja pitanje određenih institucija u ovoj državi prvenstveno oni koji mjere potrošnju u Republici Hrvatskoj, koji govore da potrošnja u Hrvatskoj pada. Potrošnja u Hrvatskoj pada prema poreznim prijavama i prema on line podacima koje razmjenjujemo sa Poreznom upravom pokazuje vam da su to skokovi od nevjerojatnih 30, 50 i 100%. Postavljamo pitanje jel' su i ostale mjerne institucije koje govore a koje mjere BDP, koji mjere godišnju potrošnju i zapravo u Hrvatskoj jesmo li zapravo u tom dijelu treba okrenuti ovaj postupak da li koristiti nove tehnologije i ove nove mjere koje smo uveli. Kad govorimo o fiskalizaciji, a ovdje se dosta puta čulo da ona neće uspjeti, da Internet veze ne valjaju. 2,2 milijarde kuna je zapravo prošlo. Zapravo ovdje nas se omalovažavalo da ova Vlada neće uspjeti provesti taj projekt jer nije uspio projekt u nama susjednim zemljama. Moj odgovor vama je bio a možete pogledati i stenograme da je Hrvatska najbolja u regiji i da će Hrvatska napraviti taj projekt. Ovo što se zapravo kod nas s učincima fiskalizacije ovo je sad hrvatski izvozni proizvod. Imam sljedeći tjedan i razgovore sa češkim ministrom financija, slovenskim, mađarskim. Svi žele vidjeti što je to Hrvatska napravila u području fiskalizacije i kontroliranja poslovanja gotovim novcem da ne govorimo o susjednim zemljama. Nećemo govoriti o Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji gdje već imamo sklopljene ugovore nego govorimo o zapadnim zemljama gdje su pokazali se da zapravo hrvatska pamet ali svakako odlučnost Vlade u provođenju mjera protiv borbe sive ekonomije svakako smo se pokazali uspješnim. I ovo je također jedno od temeljnih pitanja što se trebalo naglasiti u izvršavanju proračuna za 2013. godinu. Također mjere na rashodovnoj strani su ono kao što sam rekao prve tri kategorije su bile da se, ne da su se smanjivale određeni transferi prema socijalnim naknadama i mirovina nego su se i povećali. Usprkos teškoj gospodarskoj aktivnosti ako pogledate strukture i što se tiče mirovina i što se tiče socijalnih transfera izvršena su određena povećanja pa ću sad samo kratko rashodovnu stranu. Znači rashodovna strana izvršena je u iznosu od 125,1 milijardu kuna i ona je 5,2 milijarde kuna veća u 2012. godini. Izvršenje rashoda u 2013. godini prvenstveno je povećanjem uplate doprinosa Republike Hrvatske u Europsku uniju od 1,8 milijardi kuna, te podmirivanje obveza ustanova u zdravstvu od 3,3 milijarde kuna. Kad gledamo u strukturi rashoda najveće rashode čine svakako naknade građanima i kućanstvima i one čine ukupno 53,8% svih rashoda. Tu se prvenstveno misli na mirovine i mirovinska primanja koja su u 2013. godini izvršena u iznosu od 36,1 milijardu kuna, odnosno za negdje malo manje od jedne milijarde kuna su mirovine i mirovinska primanja povećana u odnosu na 2012. godinu što je prvenstveno bila politika Vlade da nastavi sa dvije indeksacije koje su izvršene u travnju i rujnu. Kada gledamo za starosne obiteljske mirovine izdvojeno je 2,4% više mirovina dok je za braniteljske mirovine izdvojeno 5 milijardi kuna ili 3,9% više nego u 2012. godini. Izdvajanja u zdravstvu su tijekom 2013. godine iznosila 21,6 milijardi kuna. Ona je prvenstveno pod utjecajem zakona zapravo gdje smo rekli da moramo sanirati određene dugove u zdravstvu i one iznose od 3,3 milijarde kuna. Za što su potrošene 3,3 milijarde kuna? Što netko voli reći da je to uludo bačen novac. Nije. Zdravstvo je naš najvažniji sustav uz mirovinski sustav i obveze su morale biti podmirene kako ne bi došlo do neisporuke određenih lijekova i odnosno da ne bi dalje se bi dalje se to reproduciralo na niže usluge prema građanima. Najveći iznos od 1,7 milijardi kuna odnosi se na plaćanje lijekova na recepte i to prema 445 ljekarni. Iznos od 1,4 milijarde kuna plaćen je za stacionarnu i zdravstvenu zaštitu prema 170 različitih dobavljača KBC-ova i KB-ova te plaćanje 115 milijuna kuna prema 434 ljekarne za dugove ortopedskih pomagala te dug od 71 milijun kuna prema raznim pravnim i fizičkim osobama na iznos dospjelog duga za naknade za bolovanja. 36 milijuna kuna plaćeno je Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Također, porodiljne naknade, dječji doplatci, naknade za nezaposlene i aktivnu politiku zapošljavanja tijekom 2013. godine izdvojeno je 5,4 milijarde kuna što je 1,7% više nego 2012. godine. Također, rashodi za zaposlene, znači ovdje smo govorili o jednim dijelovima rashoda koji su ili zadržani ili su jednim dijelom rasli. Rashodi za zaposlene znači u 2013. godini su 1,6 milijardi kuna i ono što je Vlada svojim mjerama učinila je smanjila rashode za zaposlene za 727 milijuna kuna ili 3,2%. Prvenstveno jednim dijelom smanjivanjem koeficijenata za 3%, ukidanjem određenih božićnica i regresa te uvođenjem centraliziranog obračuna plaća. Također, jedno od velikih projekata ove Vlade, znate da 10 godina nismo mogli popisati koliko imamo zaposlenih u javnom, popisat koliko uopće ljudi imamo, Molim vas! A ne da vršimo centralni obračun plaća preko sustava. Početkom 2013. godine započeo je znači projekt obračuna plaća i u njemu je u 2013. godini bilo 104 tisuće zaposlenika, odnosno 917 institucija. Materijalni rashodi su također smanjeni, oni su negdje 8 milijardi kuna ili 2,8% manje u 2012. godini. I zaposleni i rashodi za zaposlene i materijalni su zapravo rashodi u tom dijelu smanjeni. Konstatirajući sve ove zapravo brojke, prvenstveno smanjivanje određenog dijela rashoda dobiva se da je zapravo proračun, centralni proračun države iznosio, samo centralni, oko 16 milijardi kuna, što smatramo i mi da je visok deficit. Međutim, s obzirom na politike Vlade što smo rekli da smo u 5-godišnjoj krizi, da smo u dubokoj recesiji, Vlada se odlučila sa vrlo jasnim politikama pomoći poduzetnicima, uvesti fer i korektnu utakmicu na tržište i ne dirati u ovome dijelu 5-godišnje krize socijalne i ugrožene kategorije, ne dirati umirovljenike nego im povećati i bar u ovome dijelu na malo ove teške gospodarske uvjete zapravo da izdrže ovaj dio recesije, da se možemo kasnije vratiti. Jer kad se poduzeća budu vraćala i prihodi se budu vraćali svakako će utjecati i na rashodovnu stranu proračuna. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji. … /Upadica se ne

Podnositelj izvještaja je Državni ured za reviziju RH u skladu s člankom 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijali ovog izvještaja, odnosno državnog ureda objavljeni su na službenim stranicama Hrvatskog sabora. Raspravu o izvještaju proveo je Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik državnog ureda dodatno obrazložiti? Da. U ime predlagatelja Glavni državni revizor poštovani Ivan Klešić. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvješća Dakle, ako smo definirali vrijeme za izlaganje u ime klubova i pojedinačno onda to isto sukladno našem Poslovniku vrijedi i za predlagatelja. Dakle, predlagatelj bez obzira koliko mi točki objedinili ima pravo 30 minuta. Mi se možemo dogovoriti s obzirom da je ostalo 4 minute od ministra Lalovca da recimo Državni ured za reviziju dobije 10 minuta, ali se držimo svog Poslovnika. Ali ne može imati 30 minuta.

Obveza ove revizije propisana je odredbom članka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Revizija je planirana i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje je li Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2013. godinu sastavljen u skladu s računovodstvenim propisima te jesu li dosljedno primijenjene odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju proračunska pravila. Za Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2013. godinu Državni ured za reviziju izrazio je uvjetno mišljenje. Na izražavanje ovog mišljenja, dakle uvjetnog, utjecale su sljedeće činjenice, a to je da podaci u glavnoj knjizi državnog proračuna nisu potpuni jer nisu iskazani podaci o potraživanju za poreze, doprinose i posebne poreze te podaci o vrijednosti državne imovine. pojedina potraživanja za poreze i druga javna davanja otpisana su primjenom odredbi pojedinih zakona i drugih propisa, reprogramirane te naplaćena nekretninama, udjelima i dionicama ili prijebojem međusobnih potraživanja što također nije evidentirano u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, a imala su utjecaj na prihode, rashode i imovinu državnog proračuna. Nadalje, vrijednost novih financijskih jamstava je viša od iznosa propisanog Zakonom o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu. Osim toga, sredstvima proračunskih zaliha, proračunske zalihe financirani su rashodi koji su se mogli predvidjeti ili se kontinuirano provode stoga su mogli i trebali biti planirani. Za otklanjanje svih ovih nepravilnosti koje sam ja ovdje naveo kao i propusta Državni ured za reviziju je dao naloge i preporuke po kojima se mora postupiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Dakle, nismo proporcionalno ni iskoristili svo vrijeme produženja. Sada idemo na replike. Najprije replike poštovanom ministru Borisu Lalovcu. Poštovani zastupnik Ivan Šuker prva replika. Hvala lijepo. Gospodine ministre, nakon vrlo samozadovoljnog izlaganja o izvršenju proračuna ja vas otvoreno pitam ovdje u ovom visokom domu koliki je deficit državnog proračuna? Da li 16 200 ili 18 500? Zašto? Zato što smo u prosincu usvojili državni proračun i vidi vraga za 15 dana su rashodi manji za milijardu i šesto. Ministarstvo znanosti ne isplati prekovremeni rad i prijevoz, a najedanput ima viška 35 milijuna na svom proračunu. Druga stvar, ako kompariramo određene nalaze državne revizije onda ćete vidjeti da prihod HANDA-e po ničemu nije mogao biti prihod državnog proračuna u 2013. Prema tome, za tih 600 milijuna se diže se diže proračun. Isto tako određena jamstava koja su dana HŽ-u umjesto subvencija koje su dotad išle iz proračuna, a ta jamstva će sutra biti naplaćena iz proračuna nas dižu na deficit negdje između 18.5, 19 milijardi i toliki je stvarni deficit državnog proračuna u 2013. godini. Očigledno je i ne može stajati gospodine ministre izvorni plani i tekući plan. Nema izvornog i tekućeg plana, imamo zadnji usvojeni državni proračun u prosincu 2013. i to je ono što je za nas mjerodavno. A ovdje u izvornom planu je to naprosto ne postoji. Dakle, postoji plan i postoji izvršenje. A šta znači izvorni i tekući plan koji se potpuno podudaraju, ja to ne znam. Dakle, i ovaj papir jasno govori da se radila naštimaljka da deficit bude 16 milijardi i 200, na kraju krajeva sami ste u jednoj izjavi rekli u 4. mjesecu da problem povećanja rashoda u 2014. je rashodi koji su se morali platiti iz 2013. godine, to je vaša izjava. Odgovor na repliku poštovani ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Znači ovo što vi govorite, hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupniče ovo što govorite o nekakvim naštimavanjima brojeva to možda u prošlosti se možda i moglo raditi, možda, ja ništa ne govorim. Ja samo govorim da 2011. godine kada ste ostavili deficit onoliki koliki ste ostavili, onda kad je došao EUROSTAT onda nije bilo toliki da je deficit, nego da je deficit nije 15 nego 27 milijardi. Znači isto i kod ovoga deficita postoji jedinstvena metodologija, ne naša računska nego ona što potvrđiva EUROSTAT. Mi smo sad članica Europske unije, sve ove brojke koje pregledava EUROSTAT i vrlo jasno znate da smo u proceduri prekomjernog deficita, vrlo jasno se znaju brojevi i javno objavljuju u europskim izvješćima. A o naštimavanju brojeva govori 2011. Godini, deficit od 15 milijardi i kada dođe EUROSTAT kaže gospodo nije vam bio deficit 15 nego vam je bio deficit 27 milijardi. poštovani zastupnik Dujomir Marasović replika. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre pa ja sam nekako brojio više od polovinu vremena vašeg izlaganja vi ste nama utrošili na izlaganje o fiskalizaciji. Neš mi pitanje, što je to fiskalizacija? To je za, nije za vas gospodine ministre izlaganje o fiskalizaciji, to je za činovnike trećeg ešalona. Bio ja u Banja Luci prije 5, 6 godina u kafiću, sve je bilo fiskalizirano, ništa mi tu nismo nova izmislili. I nemojte misliti da ovaj povećani prihod od fiskalizacije, nemojte da vas drži u uvjerenju što ste ga vi iznijeli da u Hrvatskoj nije pala potrošnja. To ljudi plaćaju što prije nisu plaćali, a potrošnja u Hrvatskoj je pala jer je narod osiromašio. Ali ono što vam ja glavno želim reći gospodine ministre što vi niste rekli, hrvatski proračun je pukao. Bivši ministar Linić i vi sada idete svako mjesec dana u New York na burzu posuditi novce. I da to ne ide čekovima, trebalo bi brod novaca, bi išao preko oceana. Mi smo se raspali, ne funkcioniramo kao država, deficit je toliki da to ne može nitko podnijeti više. Ništa niste napravili da dovedete državne financije u red. I nemojte se s ničim hvaliti. Ja volim dobro raspoloženje pa i u Saboru, ali ovo je raspoloženje za plakanje. I vi ste trebali plačući izlagati o našem proračunu danas, a ne sa osmjehom. Hvala. Odgovor na repliku poštovani ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, da zašto sam govorio o fiskalizaciji? Samo da bi vam pokazao o uvođenju reda i u fer utakmici što ste imali priliku svih ovih godina da uvedete, fer i poštenu utakmicu među poduzetnike. Da ste to imali i da ste imali snage, imali hrabrosti, imali instrumenta da ste uveli to od 2004. do 2008. godine vjerojatno i ovi deficiti ne bi bili toliki. Zašto govorimo o tome? Zato što nas u Europi priznaju po tome da smo napravili jedno od najbolji instrumenata i najboljih mjera za učinak i fer utakmicu među poduzetnicima. Mi možemo govoriti o deficiti ovakvom ili onakvome. I slažem se …/Govornik se ne razumije./… da nije dobro imati veliki deficit, ali kad nemamo temeljno ispravno pravo u poduzetništvu da svi moramo biti i ravnopravni, svi moramo biti ravnopravni u poslovnoj utakmici. Onda sve ove ostale druge mjere koje vi govoriti padaju u vodu. I bio bih sretan da ste vi to uveli i podržali bi vas u svakoj toj mjeri da uvodimo red i poštenu utakmicu među poduzetnike i zbog toga ove brojke koje pokazuju, pokazuju da se u Hrvatskoj, što se cijelo vrijeme, je li se to namjerno htjelo, ja vjerujem da nije, ali da ste imali snage, ovo kao što smo mi u 2013. godini uvesti ovu mjeru, svakako deficiti, ne bi nam se dogodili ovakvi kao što su danas u 2013. godini. Zato se ovakve mjere trebaju učiniti u dobrim vremenima. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Ante Babić. Pustite dobacivanje. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika. sve ono što je karakteristika koja je obilježila proračun u 2013. godini. Međutim, malo ste govorili o tome da je recimo BDP realno manji za 1%, da je rast deflatora BDP-a iznosio 0,9%, da je broj zaposlenih iznosio milijun i 364 tisuće što je zapravo gotovo 30 tisuća manje u odnosu na 2012. godinu. Niste govorili o ukupnom inozemnom dugu, godišnjoj stopi inflacije koja je 2,2%, itd., Ono što je zapravo bitno iznijeti ovdje, to je da je Zakonom o izvršenju proračuna za 2013. godinu zapravo ograničen ukupni državni dug na 60% iako je on u 2013. godini prešao 65%. Isto tako je vezano za 2014. godinu gdje je ograničen na 62%, a on je zapravo povećan. Pitanje je zapravo tu gdje je tu odgovornost prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i je li ono u ovom slučaju potrebno i treba li netko nakon toga dati mandat na raspolaganje? Zatim ste govorili o učincima fiskalizacije, činjenica je, a to koliko se zna i vi ste govorili u ovom Visokom domu da su tu prihodi negdje između 8 i 9 milijardi kuna i postavlja se pitanje zapravo gdje je nestao taj novac, gdje su tu zapravo porezi od

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, ono što sam govorio i o tim brojkama, govorio sam o tome da se ekonomija mora poticati. I u ovome dijelu taj dio tereta, poticanje ekonomije preuzeo je državni proračun na sebe. Ove mjere koje sam vam govorio, o … dobiti, 99 tisuća ljudi koji radi u tim kompanijama za male poduzetnike, smanjivanje bruto cijene rada, to su sve mjere koje sam pokazao da u 2013. godini daju rezultate, da daju 2014. godini i hvala Bogu, dat će i 2015. godini. Morate nešto, poduzetnicima i privrednicima morate nešto dati u 5. godini recesije, ne mogu izdržati i pogotovo ulazak u EU pod velikim pritiskom i znate koliko smo imali unutarnje neravnoteže. Prema izvješću Europske komisije, znači ne ono što je pisala Vlada RH, se je reklo da su unutrašnje neravnoteže na teret, koje su nam se dogodile u gospodarstvu, dogodile su se prije ekonomske krize, prije 2008., 2009., dogodile su se prije i o tim unutrašnjim neravnotežama da potičemo gospodarski rast Vlada je dala, preuzela na sebe teret i dala privredi. Efekti će se pokazati. Efekti će se vidjeti. I zbog toga sam govorio o efektima i o pozitivnim stvarima koje će doći. Ovo je nešto i za nas, a nadamo se da će 2014., kada počne gospodarski rast, da će se vidjeti u punom obliku ovi efekti i znate da oni uvijek dolaze sa godinom i dvije zakašnjenja, ali smjer je dobar. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, govorili ste o socijalnoj osjetljivosti i o poticajnim mjerama. U dijelu socijalne osjetljivosti ste govorili o potporama obiteljima, kućanstvima, što je nažalost, bilo bi bolje da je više radnih mjesta, a u poticajnim mjerama isto ste govorili o određenim postignućima, itd., ali niste niti jednom rječju spomenuli jedan iznimno važan segment. Niste spomenuli poljoprivrednike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a imalo bi se itekako što reći u tome kontekstu. Od drastičnog pada potpora, to je ono prvo što je trebalo, što se može reći, a druga stvar što se tiče socijalnoga, a osim onih koji su propala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 67% je prošle godine bila u socijalnoj Ove godine im se pridružilo još 40 tisuća, dakle itekako, a itekako se ima što tu reći u tome dijelu. I sigurno da se tu napravila jedna nepopravljiva šteta, a u području koje je imalo itekako potencijala i da tu popravak je teško očekivati. A ono što ste govorili da nije fer i korektno, nije naravno da 21% dobiva gotovo 80% tih potpora, a onih 70 i nešto % gotovo dobiva, znači 16%. To je problem i zato treba tu stvar potpuno raščistiti i u tom dijelu vas ja upozoravam, da je to jedan veliki problem i da ste napravili veliku jednu štetu za naše selo, naravno i za ravnomjeran razvoj naše domovine. Odgovor na repliku, poštovani ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče, pa evo možda neću reći, nisam spomenuo da se vi javite jer ja volim s vama komunicirati, pogotovo u području poljoprivrede. Sami znate da poticajna politika u dijelu poljoprivrede, da ne leži samo u subvencijama. Pokazuju brojna istraživanja da što smo više davali subvencija, da se to manje proizvodi u Hrvatskoj. I onda se postavilo temeljno pitanje je li to prava politika, je li to socijalna politika ili je to politika poljoprivrede i proizvodnje? Što više novaca dajemo i to hrvatski građani trebaju znati jel daju iz povećanog PDV-a iz povećanih prihoda … transferira, manje proizvodimo. I ja bih volio da dođemo do ključnog odgovora kako povećati poljoprivrednu proizvodnju, a ne samo gledati prihodovnu odnosno rashodovnu stranu poticaja. Imamo veliki primjer da sada ulaskom u EU iskoristimo ta sredstva i subvencije će se u budućnosti davati iz EU, ne iz hrvatskog proračuna. i tu ćemo dati punu našim poljoprivrednicima da novac vuku iz Europe jel mi smo nažalost u tom dijelu vrlo siromašna zemlja za tolike poticaje ne samo u poljoprivredi nego svima sa ogromnim transferima i pritiscima na proračun moramo i transferirati i zato smo ušli u Europu da budemo zajednički dio politike i od njih da vučemo novce, ali da ih koristimo za proizvodnju ne za socijalne socijalne transfere. Zahvaljujem. Mi smo rekli da je to bacanje novca u vreću bez dna. Da je tome tako govori i podatak da je usprkos ovoj sanaciji zdravstvenog sustava od 3,3, milijarde kuna zdravstveni sustav je u 2,5 godine stvorio novog duga između 4 i 5 milijardi kuna. dakle mi smo govorili da je bacanje u vreću bez dna zbog zaustavljanja odnosno izostanka zdravstvene reforme. Da je tome tako govori i podatak 2011.godine rok plaćanja za lijekove na recept je bio 90 dana, a u dvije godine se povećao za punih 120% i danas on iznosi od 180 do 200 dana, a zakon nalaže da prilikom ulaska Hrvatske u EU taj rok bude 60 dana. Podatak da zdravstvenom sustavu nedostaje mjesečno sada 150 do 200 milijuna kuna govori da ćete i na kraju ove godine morati posegnuti ili za novim zaduženjem odnosno za sanacijom zdravstvenog sustava. Kada govorimo o izvršenju državnog proračuna, ja molim da mi kažete ovdje zbog čega državni proračun iz općih poreza nije učinio transfer prema HZZO-u, a to je 1% doprinosa za mirovine one koje su više odnosno manje od 5.634 kune to je 50 milijuna kuna, 32% trošarina na duhan to je jedna milijarda kuna, 500 milijuna kuna za dopunsko osiguranje onih koji su oslobođeni plaćanja participacije i 2 milijarde kuna iz članka 63. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Dakle temeljem zakona ja vas molim da odgovorite ovdje zašto nije izvršen transfer iz općih poreza HZZO-u … /Govornik se ne Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, na ovo vaše zadnje pitanje mogu vam dati pismeni odgovor. Trenutno je u ovom trenutku previše je stavki da bi znao odgovor na svako vaše postavljeno pitanje. Ali vidim da jako dobro baratate sa minusima u zdravstvu, vjerojatno zato što ste se i vi isto susretali sa istim tim minusima svih ovih godina. Ja vam vjerujem da vam nije bilo lako. Nijednom ministru zdravlja isto kao što je i ministru znanosti nije lako jer je to veliki sustav, preko 60 tisuća ljudi oko 20 milijardi, uvijek svi žele kvalitetnu uslugu. O tim brojkama i mi možemo govoriti o brojkama u zdravstvu, stvaranjem minusa na lijevu i desnu stranu ali bez po mom mišljenju u reformu zdravstva bez jednog općeg konsenzusa ni jedna ni druga strana neće ga moći ispraviti. Jel to je ono što direktno hrvatski građani osjećaju. Tako da ovi minusi koje vi danas spominjete da se danas događaju događali su se i u vaše vrijeme i vi jako dobro znate koji su to na dnevnoj razini minusi. To možda nisu minusi iz 2013.zapravo možda su identični u onim prošlim godinama. Ali zdravstvo je nešto na temelju čega tražimo i što je puno više od samog računovodstvenog praćenja. Zdravstvo nije samo računovodstvo i koliko nam stvara minuse. Zdravstvo je usluga kojom se participiramo jesmo li socijalna država ili nismo. I zbog toga ovakvi odgovori da vam dam samo tehnički odgovor jel se nešto prebacilo na jednu drugu stranu mislim da nije dovoljan. O reformi zdravstva ja se nadam da ćemo naći konsenzus. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa moje pitanje i replika ministru na izlaganje koje se tiče također zdravstva i 2% umanjenja kako bi se pomoglo i olakšalo gospodarstvu. 2% nije prouzročilo nikakve boljitke u gospodarskim efektima ni zadržavanju radnih mjesta kao ni obrtnika ni poduzetnika. 20 tisuća obrta je ugašeno, 5 tisuća je novih otvoreno. To nije nikakav efekt. A zdravstvo je potonulo totalno. U zdravstvu morate provesti novu sanaciju s obzirom da su dugovi povećani još jedanputa nego što su bili prije. Sanacija je zakasnila s obzirom na opće bolnice kojima je tek došla krajem godine ili početkom nove. Znači 6 mjeseci nije provođeno ništa što se tiče sanacija općih bolnica. Za kliničke je izdvojeno 500 milijuna kuna na početku i kasnije sve ono drugo. Nije točno da se je išlo u sanaciju kako bi se samo saniralo dugova nego kako bi se političke promijenile uprave, a sadašnji sanacijski upravitelji također su prouzročili nove još i veće dugove nego što su sanirali. Provedite novu sanaciju, promijenite sve pa napravite reforme koje će biti u korist zdravstvu i upotrijebite ono prikupljeno za zdravstveni proračun, upotrijebite ga kako bi hrvatski građani imali pravu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu kako bi se stvarno smanjile liste čekanja i kako se ne bi moglo preko reda raditi. Nemojte upotrebljavati sredstva za zdravstvo za kupnju novog voznog parka. Odgovor na repliku poštovani ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče, kao što znate umanjenje 2%-tna poena nije direktno utjecalo na transfer za zdravstvo zato što zdravstvo dobija novce unutar svojih limita. Znači ukoliko ih nije bilo iz ovog dijela dobivali su iz dijela PDV-a. tako da direktna smanjenja 2% indeksna poena nije i ne može utjecati na manje isporuke u zdravstvu jer zdravstvo je pokriveno svojim limitom u proračunu koliko je ono zadano. Znači htjeli smo potaknuti poduzetništvo, vidite kojim mjerama smo sve činili da potičemo poduzetništvo. Ovo što ste vi rekli to je malo prije i moj odgovor na pitanje, zdravstvo moramo imati konsenzus jer zdravstvo je socijalna država, jesmo li socijalna država ili nismo socijalna država. I to je ono gdje bez obzira u kojoj klupi sjedimo je, to je ključno pitanje i koju uslugu ćemo hrvatskim građanima i po kojoj cijeni odgovoriti. U to svakako treba uključiti puno širi krug ljudi a ne samo odgovore ministra financija ili nekih drugih ministara. Zahvaljujem. Poštovani zastupnik Đuro Popijač, replika. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo gospodine ministre u 25 minuta vašeg izlaganja slušali smo svojevrsni politički govor u najvećem dijelu a najmanje ste govorili o onome što i za što jeste tu, dakle o izvršenju proračuna za 2013. godinu. Pored toga, trudili ste se objasniti očigledno javnosti a i poduzetnicima što ste sve učinili za njih u 2013. godini međutim rezultati su očiti i u proračunu a i u stanju hrvatskog gospodarstva. Vi očito ne slušate što danas govore hrvatski poduzetnici a sve se svodi manje-više na to da govore da nikada u težim uvjetima nisu poslovali. I to je rezultat svega onoga što ste vi činili proteklih 2,5 godine. Govorite isto tako o fiskalizaciji i uvođenju reda i o fer i poštenom načinu poslovanja. A šta ćemo sa predstečajnim nagodbama? Što st tu učinili u odnosu na fer i na pošteniji odnos u gospodarstvu gdje ste stotine milijuna kuna opraštali raznog raznih dugova i gdje ste uglavnom srednje i malo poduzetništvo bacili na koljena. A kada se govori o fiskalizaciji imam, i onome što najavljujete da će to biti hrvatski izvozni proizvod, samo ne znam kome, kada idete u Austriju, Njemačku ili Švicarsku tamo, pa praktički ne dobivate račune ili dobivate na …/Govornik se ne razumije./… papiru pa sa proračunom i sa poreznim prihodima nema problema. Ali kada govorite o tom izvoznom proizvodu pitam vas tko je izradio softver za fiskalizaciju, tko je vlasnik tog softvera

Znači mi nismo se odlučili kao što su rađene druge zemlje da su uzeli jednu kasu pa kupili od jednog dobavljača. To nismo napravili. Ukoristili smo da si svaki obrtnik koji ima svoj, koji svoju imaju kasu da sam izabere svoga dobavljača. I ono što se pokazalo hrvatski poduzetnici inovativni u razvijanju dobrih aplikativnih rješenja. I to se pokazalo jer smo pustili tržište gdje je mnogo poduzetnika ušlo na to područje i oni su nudili uslugu svim drugim poduzetnicima. Nije bilo monopola i zbog toga je cijena bila niža i zbog toga su hrvatski poduzetnici izuzetno, izuzetno inovativni u novim IT rješenjima. I to je ono što mi želimo nuditi sutra kolegama i u Češkoj i u drugim zemljama, Italiji, Sloveniji i Mađarskoj. Hrvatske kolege, hrvatsku IT industriju, hrvatske softveraše koji su pripremili taj taj projekt. Znači o tome govorimo. Kada govorite da sam ja govorio politički govor i da me niste dobro razumjeli, pa ne znam da li ste razumjeli ove podatke koje sam govorio o povećanju kapitala jer to govorim o političkom govoru, o konkretnim brojevima šta se napravilo za poduzetništvo. Ali da se je ono cijelo vrijeme što sam i ne danas govorio, o problemu poduzetništva i nažalost ulupanog nekretninskog biznisa kao glavni generator nerasta gospodarstva, problema građevinskog sektora, to je krucijalni problem upravljanja nekretninama koje danas ne možemo prodati. I to je ono gdje smo …/Govornik se ne razumije./… velike dugove i zbog toga banke ne mogu davati kredite. Vidite, prođite po Zagrebu, prođite po drugim, vidite koliko imate neizvršenih, nedovršenih nekretnina jer se sa nekretninama špekuliralo. I nažalost dogodila nam se kriza nekretninskog biznisa i najteže izlazimo iz krize upravo zbog tog strukturnog problema gospodarstva. I nudio sam rješenja ali tu trebamo rješenje i centralne banke i bankara da pomognu poduzetnicima u njihovom nekretninskom biznisu. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I sada poštovana zastupnica Martina Dalić, replika na izlaganje glavnog državnog revizora. Hvala lijepo. Pa ja ustvari bih željela glavnog državnog revizora zamoliti da pojasni jedan dio izvješća a vjerujem da će o cjelokupnom izvješću biti puno riječi s obzirom da je opsežno i s obzirom da ukazuje na mnogobrojne probleme u vođenju državnoga proračuna a koji se nalaze i na granici dosljedne primjene odredbi zakona. Ja bih vas molila stoga da komentirate i pojasnite dio izvješća koji se odnosi na trgovanje dionicama HANDA-e. Naime, prema Zakonu o upravljanju imovnom u vlasništvu Republike Hrvatske državna imovina, sudionice koje posjeduju osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska. HANDA-i jest osnivač Republika Hrvatska. Mi smo u izvršenju naučili da je došlo do transakcije kupoprodaje dionica JANAF a između HANDA-e i CERP-a kojima je oboje osnivač Republika Hrvatska i koji oboje imovinom kojom raspolažu je državna imovina. Kako je moguće da su državna tijela koja trebaju upravljati i zastupati interes Republike Hrvatske došla na ideju da njome trguju. I sam je Ured za državnu reviziju konstatirao da se ovdje ustvari radi o netransparentnom zaduženju. Stoga me zanimaju zanimaju dvije stvari. Ako se radi o netransparentnom zaduženju zašto državni ured nije naložio Ministarstvu financija da spomenutih 602 milijuna kuna isključi iz prihoda i time jasnije i pravilnije prikaže manjak jer je među prihodima priznat iznos novca koji je evidentno zaduženje. A o zaduženju i načinima zaduživanja govoriti ću i detaljnije u ime kluba. I drugo, kako državni Ured za reviziju koji je dužan kontrolirati dosljednu primjenu odredbi zakona gleda i drži i komentira činjenicu da su državna tijela međusobno trgovala državnom imovinom. Međusobno. Da li mi sada u sljedećim slučajevima možemo očekivati i neke druge transakcije, kupoprodaje državne imovine između ministarstava, između kojekakvih agencija kojima će se eksplicitno kršiti odredbe zakona koji kažu da je sva imovina kojima raspolažu institucije imovina Republike Hrvatske. Uvažena zastupnice Dalić, evo odgovorit ću na ovaj način. Mi smo ovaj dio opisali na stranici 47 i 48 našeg izvješća, a što se tiče mi ćemo obaviti jednu posebnu reviziju vezano za HANDA-u. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru u trajanju od 20 minuta. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnici, zastupnica Martina Dalić i Ivan Šuker dijele vrijeme. Poštovana zastupnica Martina Dalić prva. Već su prijavili i repliku na vaše izlaganje iz vašeg kluba, ne znam šta se niste dogovorili kolega?

Poštovane kolegice i kolege. Željela bih ustvari raspravu o izvršenju proračuna za 2013. godinu na određeni način vratiti u okvire teme o kojoj raspravljamo, a to je izvršavanje proračuna i sam proračun. Proračun koji se trenutno nalazi pred nama i ustvari izvršenje o kojem raspravljamo rezultat je dva rebalansa tijekom 2013. godine. I ono na što želim podsjetiti jest da proračuna sa rezultatom o kojem danas govorimo ustvari je nastao i u potpunosti je u suprotnosti sa onim što je Vlada planirala na početku. Ministar Lalovac je govorio o tome kako ovaj proračun implicira i pokazuje veliki red. Izvršenje ovoga proračuna i ono što piše u izvješću Državne revizije govori upravo suprotno, a jedan od argumenata da ne možemo ni na koji način govoriti o redu jest i činjenica koju ne možemo smetnuti s uma da smo mi krenuli u 2013. sa planom proračuna i planom deficita od 10,8 milijardi kuna, završili na 16,2 sa značajnim sumnjama u ispravnost knjiženja prihoda državnog proračuna, kao što je navela Državna revizija. To je ozbiljna primjedba. A i kada govorimo o tome koliki je stvarni rezultat ovoga proračuna onda se i sam ministar pozivao na EUROSTAT-ovu metodologiju, a za 2013. moguće je naći na EUROSTAT-u da je deficit državnog proračuna 17,9 milijardi. Prema tome, mogli bismo mi ovdje metodologijama se igrati cijeli dan, međutim ono što je važno i ono što čitamo kao temeljnu poruku ovoga proračuna jest da postoje veliki problemi u njegovom izvršavanju, da Državna revizija izražava značajnu sumnju u točnost pojedinih knjiženja u proračunu, što je držim u državi koja je članica Europske unije nedopustivo i postoje velika i značajna pitanja što je to i što se to zbiva na računu financiranja. Kako, zašto i zbog čega se zadužuje državni proračun s obzirom na ogromnu razliku između potrebnog zaduženja, ostvarenog zaduženja, stanja na računu državnog proračuna u Narodnoj banci itd., o čemu ću sve govoriti detaljnije. Međutim poruka je ovoga proračuna još jedna, za ovu godinu ne mogu propustiti da ipak posebno, s obzirom da je ministar istaknuo da će se efekti onoga što je rađeno prošle godine vidjeti ove godine, onda ne mogu propustiti a da ne upitam i ne ukažem da je u prva četiri mjeseca ove godine deficit proračuna bio 7,4 milijarde kuna. Plan je 13,6. Prošle godine u prva četiri mjeseca deficit je bio 6,5 milijardi i završili smo na ovih 16,2 u čiju točnost ne vjerujemo i imamo dokaze i od Državne revizije da je taj iznos veći. Koliki će onda biti deficit ove godine ako je već u prva četiri mjeseca veći milijardu kuna nego prošle godine kada smo planirali 10, završili na 16,2 ili više. Na koliko ćemo ove godine završiti? Izražavamo stoga duboku sumnju da će Republika Hrvatska ispuniti svoje obveze u kontekstu procedure prekomjernog deficita i to su stvari o kojima bismo željeli ovdje ministre da komentirate, a ne da nas poučavate o velikim rezultatima gospodarske politike kojih se efekata ne vidi jer prihodi su porezni u 4 mjeseca ove godine manji nego u 2012., manji nego u 2013. PDV je manji. Nakon podizanja stope za 2 postotna boda, nakon podizanja stope sa 0 na 5 vi imate prihode od PDV-a u prva 4 mjeseca manje nego u 2013. i nego u 2012. Ja mislim da vašem samozadovoljstvu o velikim efektima gospodarske politike i fiskalnih instrumenata naplate nema nikakvoga mjesta. Sumnjamo u točnost iskazanog rezultata, sumnjamo u točnost knjiženja u državnom proračunu. Jedan od razloga jest priznavanje u prihode zaduživanja između i HANDA-e odnosno zaduživanje CERP-a da bi se otkupile dionice od HANDA-e koje su na ovaj ili onaj način državna imovina po Zakonu o upravljanju državnom imovinom to je državna imovina. I što državna tijela imaju međusobno trgovati. Kada je CERP također nasljednik Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je na upravljanje imovinu stekla ugovorima o prijenosu, a nije na primjer kupovala državnu imovinu od Ministarstva financija. Zaduženje CERP-a uz nekakve avalirane mjenice to su transakcije koje pobuđuju veliku sumnju i velike upitnike. Međutim, ono što posebno bih željela da odgovorite i objasnite u 2013. potrebno zaduženje je bilo 34,2 milijarde kuna od čega je 3 trebalo doći od privatizacije. Dakle, potrebno zaduženje je bilo 31. Ostvareno je zaduženje od 42,6 milijardi kuna. Mi jesmo promijenili zakon i to je dobro da se proračun može zaduživati unaprijed radi jednostavnijeg financiranja dugova koji dospijevaju početkom godine. Međutim, želim znati zašto se Ministarstvo financija zadužilo od Merrill Lyncha u trećem mjesecu ove godine za 200 milijuna eura, zašto se zadužilo od Sber banke za 50 milijuna eura u 9 mjesecu, od Splitske banke za 50 milijuna eura u 9 mjesecu kada je na primjer stanje računa državnog proračuna u Narodnoj banci krajem 8 mjeseca iznosilo 2 milijarde i 800 na devizama, krajem 9 mjeseca 2 milijarde 192. Zašto se Ministarstvo financija kratkoročno zadužilo u 12 mjesecu od Goldman Sachsa za 200 milijuna eura kada je stanje na deviznom računu krajem 12 mjeseca bilo 10,7 milijardi kuna, a krajem siječnja 10,5. Zbog čega se uzimaju ovi kratkoročni krediti i zbog čega se plaćaju kamate na njih? Razumijem što je upravljanje likvidnošću i razumijem što je osiguravanje sredstava i izvora za pravovremenu otplatu državnoga duga. Ali prosječno stanje na računu Ministarstva financija u zadnjih godinu dana deviznom je bilo 6 milijardi kuna, a ukupno na deviznom i kunskom 8 i pol milijardi kuna. Da li Ministarstvo financija uzima, moje je pitanje, da li Ministarstvo financija nepotrebno koristeći odredbu koja je bila usmjerena na pravilnije i lakše i jednostavnije upravljanje dugom dugom i sigurnije otplate. Da li Ministarstvo financija u stvari vrlo ležerno i nepotrebno zadužuje Republiku Hrvatsku i onda na to plaća kamate, jer smisao ovih kratkoročnih kredita ne vidim. Ne vidim koji je smisao uzeti kratkoročni kredit u 12 mjesecu sa dospijećem u ožujku. Na početku mandata ove Vlade govorilo se je da će Vlada se zaduživati od međunarodnih financijskih institucija po povoljnijim uvjetima. Od 42 milijarde kuna zaduženja 827 je od međunarodnih financijskih institucija 2%. Što je ostalo od plana i nakane da se financiranje proračuna usmjeri prema međunarodnim financijskim institucijama i na kraju konca iskoristi činjenica da smo članica EU pa možemo koristiti obilnije i linije od Europske investicijske banke. Zanima me ministre zašto u analitici državnoga duga piše da je državni proračun dao kredit financijskoj instituciji izvan javnog sektora od 7,6 milijardi kuna. Kome su dati ti novci, gdje su ti novci, što to znači? Što znači takva jedna linija u proračunu. Tako piše. I konačno, posljednja tema prije nego što predam riječ kolegi Šukeru su pitanje jamstava. Protesti za jamstva su izvršeni za Croatia airlines, za HŽ Cargo, za HŽ Infrastrukturu i za HŽ putnički prijevoz, odnosno ovim protestima u stvari otplaćuju se državni krediti koji su dati HŽ-u uz državna jamstva jer su artificijelno i umjetno prikazana smanjenja državnih rashoda na način da umjesto da se HŽ jasno i transparentno prikaže u proračunu koliko u stvari ta tvrtka novca troši taj se posao obavlja davanjem državnih jamstava, a onda se ta jamstva kroz ove proteste plaćaju. Dakle, ponovo ništa od transparentnosti. Hvala Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnikom, gospodine glavni državni revizor sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa samo da nastavim ovdje gdje je kolegica Dalić stala. Ja bih vrlo rado da sam čuo od ministra efekat fiskalizacije u nominalnom iznosu, onda bi to bio pravi efekat. A ovako kad govorite o postotcima ja ću vas samo kolegice i kolege podsjetiti da u 2013. je ukinuta nulta stopa PDV-a i u knjigovodstvu poreznom ono što je bilo sa nultom stopom se nije vodilo. Ono dakle što se sa nultom stopom vodilo automatski je diglo promet. Druga stvar, dobro bi bilo reći zbog hrvatske javnosti da se mi razumijemo. Svako uvođenje reda će svatko normalan u ovoj državi tako da tu priču oko fiskalizacije. To je bio projekat koji ste u najvećem dijelu naslijedili od nas jedan dio, vi ste ga financirali. Prema tome, pustimo te priče. Ali bilo bi dobro da ste naznačili na koliko postotak bruto domaćeg proizvoda utječu oni na koje se odnosi fiskalizacija ako isključite velike trgovačke lance. Onda ćete doći do jednog izražaja da je to vrlo mali postotak, a ovako kad govorite netko prijavi ovoliko veći dohodak to izgleda ovako poprilično dobro, ali podatak je tek dobar kad kažete nominalno koliko je ušlo u državni proračun. Nominalno se ne vidi jer kao što vidimo prihodi u državnom proračunu su manji za milijardu i 600 milijuna od planiranih. No, idemo mi na nalaz Državne revizije. Za razliku od ovog hvalospjevnog Izvješća o izvršenju proračuna koji mi kao klub nećemo podržati Izvješće Državne revizije ćemo podržati iz nekoliko razloga. Zato što je prije svega napravljeno sukladno zakonu. Ja bih podsjetio kolegice i kolege da smo u zakon ugradili da prilikom podnošenja Izvješća o izvršenju proračuna izvješće podnosi Državna revizija. Ali ovo nije ono veliko Izvješće o proračunskim korisnicima nego izvješće koje kontrolira knjigovodstvene evidencije događaja koji su se događali u Državnoj riznici u proračunu kod proračunskih korisnika i financijske transakcije i sukladno pozitivnim zakonskim propisima daje svoje mišljenje. I na temelju tog mišljenja Državne revizije ja sam iznio skepsu da je deficit državnog proračuna nažalost u 2013. preko 18,5 milijardi kuna. A da je to tako ja ću sad obrazložiti iz drugog dokumenta koji je sastavni dio onoga što mi raspravljamo danas u ovom Visokom domu, a to je prije svega i očekujem od Državne revizije da će konačno dat netko u ovoj državi pravi sud kako je na neki datum stanje u zdravstvu. Koliki je taj dug? Pa već se godinama prepucavamo ovoliko, onoliko. Saniramo ga, a stalno smo u minusu. Jer vrlo je interesantno, ako smo mi za sanaciju zdravstva prošle godine i sve troškove utrošili 21 milijardu onda i ove godine planiramo 21 milijardu. Onda znači da i ove godine smo stvorili minuse. Ali, tako je kao što je. Ono što je vrlo interesantno, a ja se iskreno nadam da u drugim izvješćima Državne revizije će biti to šire obrazloženo, a to je ta famozna predstečajna nagodba i otpis poreznog duga s obračunatim kamatama. Kaže u ovom izvješću na strani 25. da je otpisano 5 milijardi i 259 milijuna kuna. A da je otpisano dakle što se tiče i to ili prijebojem ulaskom u vlasništvo ili u dijelu nekretnina a isto tako da se 200 i još nešto milijuna, Ministarstvo financija je u predstečajnim nagodbama otpisalo potraživanja za isplaćivanje jamstva i pripadajućih kamata u iznosu od 187 milijuna kuna. Zašto to govorim? Pa zato što izdavanje određenih jamstava i pretvaranje u kapital itekako utječe na državni proračun. Pa tako i priča o famoznom registru imovine koji je objavio DUDI, kolegice i kolege pročitajte si samo na strani 36. i mišljenje Vlade Republike Hrvatske na strani 37. pa ćete vidjeti da nema ništa od najavljenog pompoznog registra, da je to nešto prepisano što je već postojalo samo stavljeno na jednu hrpu ali vrlo teško primjenjivo. I na kraju krajeva puno stvari nije posloženo onako kako treba. A sad dolazim na ono što nešto je govorila i kolegica Dalić, međutim s obzirom da je transakcija oko Croatia osiguranja praktički izvršena u 2014. onda to ne bih niti komentirao. Iskreno se nadam da kad budemo raspravljali o Izvješću za 2014. i kad budemo raspravljali o nekim drugim transakcijama da ćemo onda dobiti pobliže obrazloženje o ovoj famoznoj transakciji gdje sa kupovinom 39% postajete vlasnik 60, ali o tom potom. No, vrlo je interesantno da smo za savjetničke usluge za privatizaciju Poštanske banke platili milijun i 800, a za Croatia osiguranje 5 milijuna i 60 kuna. Croatia banka je privatizirana, Poštanska banka nije privatizirana. Međutim, kolegice i kolege na strani 42. i 43. je jasno opisana transakcija HANDA-CERP. Dakle, radi se o proračunskom i izvanproračunskom korisniku. Proračunski korisnik je dobio novce za nešto i to je prikazan kao prihod proračuna od 600 milijuna, što je 200 milijuna manje od onoga što je trebalo biti. A izvanproračunski korisnik je dobio jamstvo države da bi mogao platiti te dionice i onda je to jamstvo protestirano 2014. cijela ta priča kad se zaokruži to je jasno samo da se izmisle umjetno prihodi od 600 milijuna kuna jer jamstva izvanproračunskom korisniku ne ide u trošak. Ali ono što on uplati ide u prihod državnog proračuna. I evidentno je da je s tog osnova rashodi zapravo deficit državnog proračuna u 2013. veći za tih 607 milijuna kuna. da je on veći još za neke iznose možete vidjeti na stranici 47. nalaza Državne revizije gdje su dana vrlo čudna jamstva Hrvatskim željeznicama. I možete misliti kad država daje jamstvo, a poslovne banke neće dati kredit Hrvatskim željeznicama na temelju državnog jamstva u koji rizik se država upustila. Ali je zato na rashodovnoj strani proračuna subvencije i potpore Hrvatskim željeznicama smanjene za 800 i još nešto milijuna kuna. I mi za taj iznos imamo manji proračun. Ali smo dali jamstva koja će doći na naplatu za za 2 ili 3 godine i onda će netko drugi s tog osnova imati povećan deficit. To je ona famozna priča o 2011. kad su ubačena jamstva za brodogradnju Međutim, vrlo je interesantno da na temelju odluke o preuzimanju obveza za kredit i iznos od milijardu pretvaranje potraživanjem za isplaćena jamstva u udjelu iznose 101 milijun i 461 tisuću kapital javnog dobra društva Hrvatske željeznice i infrastruktura. Dakle, mi smo za tih milijardu i pol ušli u kapital društva, to društvo ne vrijedi. Mi nismo to društvo povećali njegovu vrijednost milijardu i pol, ona je sa tim kreditom već nešto kupila i ima već nekakvu vrijednost. Dakle, mi smo u principu umjetno dokapitalizirali društvo koje toliko ne vrijedi. Dakle, to su sve određene knjigovodstvene transakcije koje nisu dobre jer ako se optužuju prethodnici za ovo i za ono pa bilo je prilike Proračun 2012., 2013. da se stvari svedu na nulu i da se ovo gradi ovako. Iskreno kolegice i kolege osobno bio bih u strahu da mi Državna revizija napiše ovakvo izvješće. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovana zastupnica Martina Dalić ima 7 replika, a poštovani kolega zastupnik Ivan Šuker 2 replike. Po redu, **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegice Dalić, na nekoliko vaših retoričkih zapravo pitanja postoji jedan jedinstveni odgovor, a to je uvodi se red. Naime, po uvođenju reda aktualna vlast je postala globalno poznata. O tome govore već i najutjecajniji svjetskih financijskih i ekonomski mediji. Nažalost ovo je čista ironija, naravno i nažalost najutjecajniji svjetski ekonomski mediji imaju zaista utjecaj i na sve one investitore ne smo u naš javni dug, nego općenito investitore koji gledaju danas Hrvatsku kao novu članicu Europske unije, da li će doć ili će nas zaobići, a naravno da to ima utjecaja i na cjelokupnu ekonomiju. Međutim, treba ovdje naglasit da nam ne treba financial times, o tome se radi da nam kaže. Jer HDZ-ovi zastupnici neprekidno 2.5 godine govore kako će i kuda će hrvatsku ekonomiju potezi aktualne vlasti i nepotezi, prečesto se propušta govoriti o onome što je propustila aktualna vlast učiniti protekle 2.5 godine. kuda će nas dovesti i našu ekonomiju sve ovo što Vlada radi. Dakle, s jedne strane nema niti jedne strukturne reforme u proteklih 2.5 godine osim ako ćemo stvarnim reformama nazvati neprekidne izmjene poreznog sustava. Dakle, nezabilježno je da se u istoj godini po nekoliko puta mijenja jedan te isti porez, diže, spušta, diže, da se neprekidno najavljuju drugi porezi, novi porezi. Dakle, u tim uvjetima je sasvim izvjesno da ne samo da stranci neće doći, neće ulagat, nego ni hrvatski poduzetnici neće ulagati, dapače mnogi će otići iz Hrvatske i to je ono na što upozoravamo 2 godine, to se na očigled dešava nikad lakše od kad je Hrvatska puno pravna članica EU. I na kraju ono što je evidentno da je aktualna vlast potpuno podbacila, a to je u očuvanju nacionalne ekonomije. O tome recimo postoji jedan odličan pokazatelj, to je neiskorištavanje fondova gospodarske suradnje. Umjesto da se, i o tome smo govorili proteklih godinu, dvije dana, umjesto da se fondovi gospodarske suradnje iskoristilo da se spase radna mjesta, ne samo radna mjesta nego industrija i cijeli industrijski sektori kao što su DIOKI ili Gredelj, **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Samo mi dozvolite jednu rečenicu, a to je, evidentno je da potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i drugi gospodarski ministri nisu proveli dovoljno vremena u Državnom zavodu za statistiku. Da su proveli tamo više vremena sigurno bismo ostvarili gospodarski rast. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. Samo želi reći kolega Milošević, moja pitanja nisu retorička, moja pitanja su pitanja koja zahtijevaju konkretne odgovore. Da ne bi slučajno gospodin ministar prihvati vašu repliku. Dakle, zašto se kratkoročno zadužuje, zašto se uzimaju krediti, čemu služe, kome se to daju zajmovi iz državnog proračuna, 7,6 milijardi kuna, za što se to ustvari plaćaju kamate a onda se navodi i da je ostavljeno teško breme ovoj Vladi i na koji način se to upravlja javnim dugom, i zašto je dug povećan u prošloj godini 35 milijardi? A ministar, evo kaže da je deficit bio 16, a a svatko ko se ovim poslom bavi ipak zna da otprilike rast duga odgovara rastu deficita, pa onda ako na to dodamo i ekstra što se ministar zadužio radi sigurnije otplate kredita početkom ove godine dolazimo do brojke od nekih 25, 26 milijardi kuna. Neobjašnjeno ostaje kako je dug povećan za dodatnih još 10. Sve su to pitanja na koja očekujem konkretna a ne retorički odgovor. replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete poštovana kolegice, i to više puta ste istaknuli da bi se mogli igrati različitih metodologija, da sumnjate u ove podatke, da im nevjerujete, to ste više puta ponovili i ja zaista vjerujem da je tomu tako zato što se mjerite istim laktom. Kada ste predavali vlast obznanili ste da je deficit 15 milijardi a uspostavili smo da on takav nije nego 27 milijardi. Prigovarate gospodinu ministru samozadovoljstvo, mislite očito da je to samozadovoljstvo rezerviramo samo za vas. Međutim, ja mislim da u politici, da se ne radi ni o kakvom samozadovoljstvu jel samozadovoljstvo pogotovo u politici je najpogubnije stvar. Međutim, činjenica je ono da su izneseni podati što je i dužnost ministra da iznese podate U zadnja 4 mjeseca nezaposlenost je smanjena za čak 80 00 ljudi. Broj zaposlenih u pravnim osobama povećan je na godišnjoj razini. Raste 5 mjeseci za redom industrijska proizvodnja. Realni BDP je porastao je za 0,4%. Osobna potrošnja je porasla. Izvoz Hrvatske u prva 3 mjeseca ove godine povećan je za 8.5%. Što se tiče EU fondova samo za ovo razdoblje ugovoreno je više od 5 stotina bilijuna eura, dakle gotovo dvostruko više i više nego što je to učinjeno za 4 godine mandata vaše vlasti. Ukinuto je preko 58 parafiskalnih nameta što ukupno je smanjeno opterećenje za preko pola milijarde kuna godišnje. Turistička sezona je upravo, obećava s obzirom na podatke rekordan Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić.

ako je sve ovo što ste nabrojali točno i ako je sve to što ste nabrojali se zbiva u našem stvarnom životu, ja bih voljela da je tako, zašto je onda porez na dodanu vrijednost u prva 4 mjeseca manji nego u prva 4 mjeseca 2012., a naravno da ne govorim, nego i prva 4 mjeseca prošle godine. Ako stvari idu na bolje pa kako se to ne vidi? Jer porezni prihod nije ništa drugo nego financijski indikator zbivanja u realnom svijetu, a kojeg imate u relativno kratkom roku i ne trebate čekati pet ili šest mjeseci da vam statistika to pokaže, dokaže, itd. Prema tome, ne radi se ovdje o samozadovoljstvu, ovdje se ustvari radi o istoj temi koju smo imali i prošle godine kada smo u istoj ovoj prilici upozoravali da je ne ide dobro i da je potrebno poduzeti mjere da se državni proračun i stanje državnih financija zadrži u nekim planiranim okvirima. Vi ste tada sami planirali 10,8%. Tadašnji ministar financija je rekao da plašimo narod. Rezultat je bio Plan 10.8, izvršenje 16.2 sa svim još ovim upitnicima. Tako i ove godine, ne ide to, gospođo Ingrid, u onome pravcu u kojem se planira i nije baš sjajno i briljantno takvo stanje u naravi. A o deficitu, ja sam vam već više puta rekla, dragom Bogu svejedno jer vi svi ovdje znate da je 10 milijardi kuna deficita uknjiženo u 2011. od jamstava brodogradnje sa kojom se dičite kako ste restrukturirali brodogradnju i uveli Hrvatsku u EU. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, kolegice, nekoliko stvari me ponukalo na repliko vama. Prije svega kada spominjete deficit moramo nazvati stvari svojim pravim imenom. Ako analiziramo na što ide deficit, na što se odnosi. Dakle, koji su udjeli, onda možete vidjeti da 60% deficita odlazi na prethodna zaduženja, dakle 9,8 milijardi kuna. Da je ogroman, ogroman dio deficita znači koji se generira u ovoj godini. Sanacija zdravstva 3 milijarde. Deficit se mogao smanjiti na 0, ako iščitate pokazatelje koji su dostupni, da se novac nije ostavio gospodarstvu, znači kroz neoporezivu, reinvestiranu dobit, kroz HABOR, itd., itd., mogli smo ga smanjiti na 0, ali pod koju cijenu. Druga stvar, govorili ste nije sve sjajno, nije, moramo si priznati i zbog objektivnih okolnosti ne ide sve onako kako bi željeli. No No nije sve ni tako crno kao što vi želite prikazati. Prije svega ja bih tu volio da govorimo o izvozu. Izvoz u prva 3 mjeseca ja narastao 8,5% u odnosu na prošlu godinu, dakle sada iznosi 17,1 milijardu kuna. Uvoz je u isto vrijeme narastao samo 2,6%. Vanjsko trgovinski deficit je u prvom tromjesečju u ovoj godini 11,9 milijardi što je 4,7% manje nego lani kada je iznosio 12,5 milijardi. Kada govorimo o parafiskalnim nametima od ukupno 181 do kraja ove godine biti će ukinuto ili značajno smanjeno 58 parafiskalnih nameta između 30 i 50% čime je smanjeno ukupno parafiskalno opterećenje za preko pola milijarde kuna godišnje. Dakle tu isto govorimo o novcu koji ostaje gospodarstvu. Industrijska proizvodnja raste 5 mjeseci za redom, prvi puta od 2009. godine. U svibnju je porasla čak 1,2% na godišnjoj razini. Dakle, nije sve crno i nije sve tako sve tako loše kako vi želite prikazati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Iz vaših … čina, poštovana zastupnice Martina Dalić, zaključio sam da ćete odgovoriti na repliku. Izvolite. **Dalić, Pa kada ste već kolega krenuli u analizu kako, od čega i zašto je nastao deficit i spomenuli ste iznos kamata, onda vam ja samo želim reći da od te spomenute 2011. godine račun kamata je narastao za 3 milijarde kuna jer su kamate plaćene u 2011. iznosile 7 milijardi i 97 milijuna kuna. A sad smo došli već na jednu brojku od 10 milijardi. ta razlika od 3 milijarde kuna posljedica je upravljanja javnim financijama na koje niti ja, niti HDZ nije imao nikakav utjecaj. A govorila sam vam, kolega, upravo o tim jako čudnim pitanjima i jako čudnoj relaksiranosti Ministarstva financija u pogledu zaduživanja, uzimanja kratkoročnih kredita i jednog nejasnog upravljanja javnim dugom. mogu ipak puno bolje isplanirati. Akceptiram i respektiram i tešku situaciju na financijskom tržištu i neizvjesnost, ali ne mogu razumjeti zašto se uzme kratkoročni kredit u 12. mjesecu kada je neposredno prije toga izvršeno zaduženje u obveznicama. Valjda će mi to netko objasniti. Istina je i zadovoljni smo, i ja sam zadovoljna i vidimo ove pozitivne pokazatelje koji se zbivaju u prvom dijelu ove godine i držim da je to u najznačajnijoj mjeri posljedica prelijevanja pozitivnih trendova iz EU i tu se slažem sa potpredsjednikom Grčićem, ali problem je, kolega, u tome što rezultata od toga u proračunu nema, to je problem i to je pitanje kako i zašto? Kako i zašto proračun ide nizbrdo, a kao vi tvrdite da se pojavljuju pozitivni trendovi u gospodarstvu. To ne može ići jedno s drugim. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Dalić, pokušao bih ovako svoju repliku sažet u nekoliko razmišljanja. RH ima, treba joj za isplatu mirovina oko 36 milijardi kuna, imamo 18, 18 treba negdje namaknuti. 18 su prihodi od doprinosa. Imamo milijun i oko 400 tisuća zaposlenih koji trebaju financirati 4 milijuna i 200 tisuća korisnika zdravstvene zaštite. To su oni problemi koji postoje sada i koje, a kada spominjete deficit, nešto je kolega Hajduković o tome govorio, koja je to struktura i kako je on mogao biti sveden zapravo na 0. I ono što se često puta govori, zapravo sam deficit nije toliko problem RH, koliko je problem sve ono, a ovdje spomenuto što nas treba ohrabrivati, a to je porast izvoza. Međutim, kada govorimo o izvozu, onda ne možemo ne spomenuti tečaj kune, a kad govorimo o tečaju kune onda ne možemo ne spomenuti kredite, bilo privatnih osoba, bilo fizičkih osoba, bilo pravnih osoba. Kada govorimo o kreditima onda se vraćamo na ono, i vi ste sada odgovorili u odgovoru na repliku od 9,8 milijardi kamata koje trebamo platiti. Dakle to su sve spojene posude koje utječu jedna na drugu. Kada govorite Kada govorite o padu prihoda, prošle godine je bilo smanjenje stope doprinosa za zdravstvo sa 15 na 13% i povećanje limita za ulaz u sustav PDV-a sa 85 tisuća na 230 tisuća i to je sigurno uzrokovalo i pad prihoda u PDV-u. To su razlozi koje možemo promatrati kada gledamo pad prihoda, ali sigurno da brojke koje je izdao ovdje i ministar govore u prilog tome da situacija nije toliko crna i da se stvari kreću ali nam naravno treba malo duži period za to. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice Dalić kada ministar financija podnosi izvješće Hrvatskom saboru o izvršenju proračuna za prošlu godinu, onda ja držim da je prije svega trebao reći da je taj proračun bio planiran na određenim makroekonomskim pokazateljima kao što i vi jako dobro znate, proračun za prošlu godinu bio je planiran na rasu BDP-a od 1,8. A i prilog je da je pad BDP-a u prošloj godini završio sa 1% BDP-a. I umjesto da nas onda ministar financija da hrvatsku javnost i hrvatske zastupnike upozna, obrazloži zbog čega je Vlada toliko pogriješila u procjeni rasta hrvatskog gospodarstva u godinu dana i da navede koji su to razlozi bili što Vlada nije uspjela u tom svom naumu i planu da ostvari rast BDP-a mi slušamo od gospodina ministra financija hvalospjeve učincima fiskalizacije u RH. Bilo bi bolje da se Vlada posula pepelom i da je rekla nismo uspjeli provesti reforme u javnom sektoru, u zdravstvu, u svim javnim poduzećima dakle nismo uspjeli u planu koji smo predvidjeli i obrazložiti koji su to razlozi i dati osnovne naznake kako će to provesti u ovoj godini. Kažem, umjesto toga slušamo hvalospjeve o fiskalizaciji i o učincima fiskalizacije. Kada ste u svom izlaganju spominjali dug ja bih vas podsjetio da je Vlada između Božića i Nove godine se zadužila za dodatne 4 milijarde kuna, a unutar kojeg zaduženja bilo je riječi i o onoj dvojbenoj transakciji između CERP-a i HANDA-e, da bi bilo dobro da je Vlada onda nakon toga kada je došla u Hrvatski sabor ili barem danas kada ponovno govorimo o državnim financijama

Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana kolegice Dalić, vi ste zapravo u svojoj raspravi namjerno pomiješali lončiće kada ste govorili o uvođenju reda. Dakle ministar je govorio o potezima Vlade kojima se uvodio red u gospodarstvo i u tržište, a koji su dakako imali odraza onda i na prihode i rashode proračuna, a vi ste govorili o redu u knjiženima u proračunu. Pa ste konstatirali da ima uočenih nepravilnosti od strane Državnog ureda za reviziju kakvih je bilo i prijašnjih godina. Dakle državni proračun nikada do sada nije dobio drugačije kada je govorio o uvođenju reda u gospodarstvu i tržište, ministar je dokumentirao to projektom fiskalizacije pa je tako rekao npr. da je prijavljeni dohodak obrtnika u 2013.godini povećan čak 35%, s tim da se ono što je za mene vrlo važno to povećanje kreće u pojedinim županijama i do 85% dakle u Šibensko-kninskoj ili 30% u Zagrebačkoj. Isto tako dokumentirao je to podacima o porezu na potrošnju koji je porastao 48%, dakle to je prihod koji u cijelosti pripada proračunima gradova i općina i to nam je važno. Dakle, što želimo reći? Možemo li uopće govoriti o ravnopravnosti poduzetnika na tržištu ako se dešavaju ovakve situacije da netko ne prijavljuje niti prihode, niti dohodak ili ne uplaćuje javne obaveze prema državi? Dakle uvođenjem reda ova Vlada uspostavlja jednake uvjete poslovanja za sve poduzetnike konkretno i u prijavljivanju dohotka i u prijavljivanju prihoda i u podmirivanju javnih davanja, dakle da nema više onih koji uredno plaćaju kao što to čine primjerice moji Međimurci, a da s druge strane oni drugi ne plaćaju pa se oni prvi osjećaju budalama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. nije uključena./ … o kojem svatko od nas ima svoju predodžbu. Ako je ministar govorio o načinu na koji je uveden red u ekonomiju ja samo pitam kako to kada je ministar bio u stanju uvesti red u ekonomiju, nije bio u stanju uvesti red u svoju kuću jer nekako mi se čini najlogičnije da čovjek uvijek treba poći od samoga sebe, pa bi onda očekivala da u Ministarstvu financija vlada savršen red, a koji se između ostalog ogleda i u ispravnosti, točnosti i dosljednom poštivanju zakona u procesima vezanim uz izvršavanje državnog proračuna. Nema ništa svetije od javnoga novca. Ministarstvo financija je izvijestilo da je državnih jamstava izdano više nego što je predviđeno Zakonom o izvršavanju proračuna, opazila je to i Državna revizija. Državna revizija je također navela da postoji nejasni kriterij u knjiženju različitih vrsta prihoda, da su neki prihodi u svojoj biti zaduženja, da neki od zajmova jesu prikazani u računu financiranja, a koji se odnose na onaj već spomenutu brodogradnju, a da neki od tih zajmova jednostavno nisu prikazani u računu financiranja. Kolegice Jelaš to su ozbiljne primjedbe koje dovode u pitanje i navode svakog normalnog da se zapita što se to tamo zbiva. I da li Ministarstvo financija ima adekvatne kapacitete, ljudske, kadrovske, profesionalne da obavlja ovaj posao. I postoje godine kolegice Jelaš u kojima je državni proračun dobio bezuvjetno mišljenje Ministarstva financija a vas pozivam da nađete koje su to pa ćemo nastaviti diskusiju. **Leko, Josip (SDP)** Evo nova prilika za diskusiju je replika poštovanog zastupnika Ante Babića. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Dalić vi ste u vašem izlaganju se zapitali koliki je stvarni deficit državnog proračuna i da sumnjate zapravo u točnost knjiženja u državnom proračunu spominjući kratkoročna zaduženja. Koliko znam to povećanje duga je bilo negdje oko 771 milijuna eura, zbog čega su se zapravo uzimali kratkoročni krediti. A kod izdavanja jamstava bilo ih je od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. 6 milijardi i 43 milijuna kuna. S obzirom, što će se dogoditi zapravo kada ta jamstva stignu na naplatu. Je li to povećanje deficita? Koliki će zapravo deficit biti povećan ukoliko se još po novom izračunu EU-a za deficit opet dodaju i javna poduzeća. Znajući da je cijeli proračun Republike Hrvatske zapravo za 2013. godinu temeljio se na rastu gospodarskih aktivnosti koliko znam 1,8%. S obzirom da se zna da su se povećali cijene energenata, poreza i sličnih stvari nije bilo pravog temelja ni osnova za povećanje državnog proračuna. I još nešto vezano za ono o čemu ste govorili. Povjerenstvo za fiskalnu politiku zaključilo je da fiskalno pravilo za 2013. godinu nije ispunjeno. Hvala. Idemo na repliku poštovanog zastupnika Marina Jurjevića poštovanom zastupniku Ivanu Šukeru. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Šuker evo vi ja smo ovako dosta iskusni političari i imamo dosta iskustva što se toga tiče pa možda ćete se i vi složiti sa onim što ću sada reći a možda i nećete ali mislim da se stvari neće u našem društvu poboljšati dok se ne desi da opozicija počne hvaliti kada je nešto dobro što radi vlast i kada vlast ne počne prihvaćati dobronamjerne kritike ili prijedloge opozicije. Pa tako mislim da smo ja i vi dobar primjer onih koji bi tako trebali nastupati s obzirom da smo nešto iskusniji od mnogih drugih. Zašto to govorim? Pa evo slušajući ovu diskusiju evo kada je riječ o fiskalizaciji sada se ono traži šta bi se reklo dlaka u jajetu. Ja sam sada prvi put čuo da je to ustvari projekt HDZ-a koji je ova vlast uspjela realizirati. Tim više bi trebalo pohvaliti ovu vlast, svaka vam čast šta ste realizirali ono šta mi nismo uspjeli ali smo započeli ili namjeravali ili samo taj projekt predložili. Svaka vam čast jer to podržava 99% građana Hrvatske jer neće da ih kradu, jer neće da ih kradu. Ako je netko utajivao porez, on je krao. Ako su neki, šta ja znam neke butige, neki ugostiteljski objekti za 1000% 1000% povećali sada plaćanje poreza ili u neke županije 80%, u neke 30 itd., onda je jasno da se uvodi red s time. I ja mislim da to treba pohvaliti. I ja vam isto mislim i o predstečajnim nagodbama ako sindikati i radnici kažu dobro je da se spašavaju firme koje bi propale. Pa i dobro je da im se oproste

ja ne vidim zašto ste vi meni replicirali jer ja sam iznosio činjenice što se tiče fiskalizacije i rekao sam isto tako činjenicu. Međutim ima jedan projekat HDZ-a koji je još mnogo snažniji, mnogo bolji od fiskalizacije a to je OIB. Zašto on šteka? Zašto se on nije implementirao u svojoj punoj snazi? Mi smo doveli zakon do provedbe, kasnije ga je trebalo implementirati. A ne danas, svako ministarstvo za sebe opet radi nekakvu priču prikupljanja podataka, svi bježe od središnjeg registra. Zašto? Zar se netko boji da će srušiti nekakve moralne veličine u Republici Hrvatskoj? OIB je najsnažniji instrument za borbu oko korupcije. A zašto sam rekao ministru da iznese nominalne pokazatelje? Zato što OIB ako eliminiramo ove velike trgovačke lance onda ćete vidjeti da ti koji su zahvaćeni OIB-om, i rekao sam, svatko tko želi napraviti reda ima podršku. To sam ne jedanput rekao ovdje, to sam rekao i ovdje. Ali je efekat fiskalizacije se nažalost ne vidi u proračunu. Ugostitelji pa oni ne mogu napraviti toliko prometa da smanje onu razliku sa uvođenjem među stope sa 25 na 10%. Ono što su prije plaćali PDV na 400 tisuća kuna sada moraju napraviti milijun kuna prometa da bi platili potpuno isti PDV ili da im se vrati kompletan predporez. To su činjenice. A isto tako pogledajte u knjigovodstvo pa ćete vidjeti da sa nultom stopom nije bilo evidentirano i to je veliki razlog zašto se ukupni promet toliko povećao. Međutim, nema potrebe da nas dvojica koji smo jednog sasvim drugačijeg obrazovanja da tako kažem raspravljamo o nekim tehničkim stvarima. Ali ako ste primijetili iz kluba HDZ-a mi podržavamo sve ono što je dobro. Ali ne volimo da nam odigrate igru iza leđa kao što ste nam odigrali sa Zakonom o predstečajnim nagodbama pa nakon tjedan dana izmijenili 45 članaka odredbama Vlade. Hvala lijepa, poštovani zastupnik Tomislav Žagar, replika. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, i mene je ponukala fiskalizacija da vam repliciram. Vi ste spomenuli i sada ste ponovno odgovorom na repliku govorili kako je to projekt bio i vaše Vlade, HDZ-ove. Zapravo nema u tome ništa sporno ako je to tako. Ono što je sporno je da su ostali veliki iznosi neplaćenih poreznih potraživanja, pa evo rezultati fiskalizacije u prošloj godini koje je objavila porezna uprava kaže da se u ugostiteljstvu za 40% porasli … oporezive isporuke 2,6 milijardi kuna više nego u 2012. godini. Fizičke osobe su prijavile 55% odnosno 1,5 milijardi kuna više oporezivih isporuka nego u 2012. godini. U trgovini to je kod fizičkih osoba 14% ili 5,2 milijarde kuna više nego u 2012. i od toga su fizičke osobe prijavile 28% odnosno 1,5 milijardi kuna. Dakle ovi podaci su dostupni i to su oni učinci fiskalizacije koji govore o sprečavanju, suzbijanju sive ekonomije. To je jedan od učinaka fiskalizacije. Drugi učinak, ovdje je to bilo spomenuto, jer fer i korektna borba jer sigurno da onaj koji plaća uredno svoje obveze nije u istom odnosu prema onome koji to ne radi. Treće možda što je najvažnije, a to je zapravo poruka fiskalizacije i to je poruka u odnosu na ono prijašnje vrijeme jer kad se pojavio projekt fiskalizacije čitali smo, to su novinari, ozbiljni novinari u ozbiljnim novinama pisali kako je zapravo nemoguće da će poduzetnik opstat na tržištu ako bude plaćao državi svoje poreze. Jednostavno on mora imati jedan dio sive ekonomije da bi mogao opstati. I to je zapravo cijeli apsurd i cijela opasnost i uvođenjem fiskalizacije i uvođenjem reda se zapravo ljudima sugerira da je i za njih upravo bolje da poštuju, da isplaćivaju jer povećavaju onda i kreditnu sposobnost, povećavaju sve ono što im pomaže u njihovom poslovanju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan ako vi kažete da se povećao promet za 8,5 milijardi obračunajte na to 25% PDV-a, znači za 2 milijarde se povećava prihod od PDV-a. Ako na to obračunate prosječno 25% stopu poreza na dohodak jer manje-više tu se radi sve o dohodašima jer za taj iznos ako im je povećan promet onda je vjerojatno bar 50% toga iznosa dohodak. To vam je dodatnih milijardu kuna. E sada tih milijardu kuna, negdje 300-400 milijuna je trebalo doći u državni proračun, a negdje oko 600-700 milijuna je trebalo završit kod jedinica lokalne samouprave. Ali nesporno je da je to projekat koji smo, kažem nitko nema ništa protiv njega, ali nema potrebe ga glorificirat po postotcima jer kažem ako eliminirate velike trgovačke lance, ugostitelji, trgovci, ovi koji rade u kešu itd., oni vam čine možda 1,5-2% BDP-a. Znači njihov ukupan udio u BDP-u je vrlo mali, dakle o tome se radi. Ali zato drugi instrument, sad govorimo OIB, netko je tu štekao, zašto ne znam. A druga stvar, nije porez nije bio sakriven, svaki je bio evidentiran i na njega su se uredno obračunavale kamate. Prema tome, ne možete reći da je netko nekoga htio zaštitit. Kako nekoga možete zaštitit ako ste ga stavili, proknjižili mu obvezu plaćanja poreza. Kako ga možete zaštitit? A tu obavezu ne može nitko izbrisat bez rješenja, onda kako ćete nekoga zaštititi? Neka mi to netko pojasni. Ali najlakše je nabacivat se sa ciframa. Netko je rekao da će od nenaplaćenih poreza naplatit 5 milijardi kuna i riješili smo problem deficita državnog proračuna. Naplatilo se 300-400 milijuna kuna. Pa sjetite se samo velikih … oko objave liste dužnika. Koji je efekat toga? Imate potpuno isti zakon, Zakon o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima iz 2002., koliki je efekat? 400 milijuna kuna. Isto se govorilo o velikim iznosima. Neke stvari su stvar struke, ne treba ih… **Leko, Josip Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana kolegica potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala predsjedniče. Ministre sa suradnikom i glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska se pet godina bori s gospodarskom krizom koja nije posljedica samo globalne financijske i gospodarske krize iz 2008. godine, već je potencirana lošom gospodarskom strukturom i politikom koja nije uvažavala tranzicijske probleme koji su pratili hrvatsko gospodarstvo. Prethodna razdoblje, dakle prije krize, pratio je relativno visok gospodarski rast potican visokom potrošnjom koja se temeljila na zaduživanju. Bujanje građevinskih poslova koje se zasnivalo na cestogradnji, ali i velikim dijelom na skupim nekretninskim poslovima koji su također u velikoj mjeri financirani skupim bankarskim kreditima. Nažalost, u počecima krize nisu poduzimane mjere za njezinu sanaciju. Naprotiv, u prvim mjesecima i godinama negiralo se da kriza uopće postoji. O državnom proračunu pa i njegovom izvršenju nije moguće realno raspravljati ukoliko se ne analizira ukupnost gospodarskih tijekova. A kakvi su razmjeri i posljedice krize u Hrvatskoj ilustrirat ću sa nekoliko makroekonomskih podataka, uspoređujući zadnju godinu prije krize 2008. i 2013. o kojoj raspravljamo o izvršenju proračuna. U tom razdoblju ukupni prihodi poduzetnika pali su za 97 milijardi kuna, a samo u tri djelatnosti-trgovini, građevinskim poslovima i prerađivačkoj industriji za čak 91 milijardu. Tvrtke su izgubile kapital i rezove u vrijednosti od 62 milijarde kuna, investicije su pale za 48% ili je u tim godinama izgubljeno 52 milijarde kuna investiranja. Nelikvidnost je bujala i u samo dvije krizne godine je drastično narasla, udvostručena je. Blokirane tvrtke su imale blokirana sredstva na računima preko ili oko 45 milijardi kuna, a istovremeno građani među kojima najviše obrtnika preko 20 milijardi kuna. U takvim uvjetima trebalo je mijenjati gospodarsku politiku poduzimanjem kratkoročnih i dugoročnih mjera sanacije stanja, što se u najvećoj mjeri nije poduzimalo i započeto je tek sa ovim novim mandatom. Na početku mandata definirani su glavni ciljevi. To je smanjenje nelikvidnosti, smanjenje poreznog opterećenja gospodarstva, ali i podizanje svijesti da se obveze moraju platiti. Dakle, ova enormna nelikvidnost prikazana kroz blokirane tvrtke, ali i enormni dug prema državnom proračunu koji je kumuliran tamo od početka devedesetih godina iznosio gotovo 50 milijardi kuna. Stimuliranje izvoza, podizanje konkurentnosti i kapitaliziranosti poslovnih subjekata, upravljanje javnim dugom na način ne samo da se reprogramiraju dospjele obveze nego da se počinje smanjivati jer kamate u velikoj mjeri utječu na razinu deficita. Definirani su i novi ciljevi proračunske politike koji su se odnosili na smanjenje izdataka koji se odnose na izdatke za plaće i materijalne rashode, zadržavanje razine mirovina uz vraćanje godišnjih usklađenja, tzv. indeksacije, te zadržavanje razine socijalnih transfera, smanjenje dugovanja zdravstvenog sustava u visini od oko tada zatečenih 5 milijardi kuna. A kada se govori o proračunu u Hrvatskoj treba uzeti u obzir da veliki dio stanovništva ovisi o proračunskim transferima, a njihova su primanja jedva dostatna za minimalni standard. Teorijski je poznato da ekonomija prelazi iz recesije u rast samo povećanjem ukupne društvene efikasnosti. Godinama imamo detektirane uzroke, ali ih sporo i neefikasno uklanjamo. Tek u ovom mandatu započinju ozbiljnije reforme koje se odnose na tržište rada, niže opterećenje rada, poreznu reformu koja smanjuje i poreznu evaziju, reformu javne uprave, pravosuđa, zdravstva, socijale. Da do sada poduzimane mjere daju izvjesne rezultate na makro planu pokazuju i određeni rezultati koji su vidljivi već u 2013. godini, a trend se nastavlja i u ovoj godini. Uspoređujući neke od tih podataka u odnosu na 2012. godinu vidljivo je da su prihodi poduzetnika kad isključimo banke i osiguravajuća društva porasli za preko 10 milijardi kuna, da je prema određenim satima rada radilo više nego godinu ranije oko 22000 radnika što ukazuje i na određeni rast produktivnosti i efikasnosti. Ostvarena je neto dobit od 3 i pol milijarde kuna što je povećanje od čak 27%, a istovremeno su smanjeni gubici od 1,3 milijarde ili za 4%. Bolji je odnos izvoza i uvoza u odnosu na ranije godine proizvoda i usluga, pa je po prvi puta ostvaren i trgovinski suficit od 8 i pol milijardi kuna. Temeljni kapital tvrtki povećan je za 12 i pol milijardi kuna, a značajno je da je on najviše rastao kod malih poduzeća za čak 7,8 milijardi što je dijelom rezultat i oslobađanja plaćanja poreza na dobit za reinvestiranu dobit. Povećane su investicije u dugotrajnu imovinu za 4,6 milijardi ili čak 14% u odnosu na dvanaestu godinu u čemu značajnu ulogu ima i nova politika u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj koja je najviše sredstava plasirala u odnosu, u investicije a oni su povoljniji i po ročnosti jer su otplate za takve investicije od 15 do 17 godina i po povoljnijoj kamati koja se kreće od 3 do 5%. Hrvatska banka za obnovu i razvoj značajno prati i izvoznike. U zadnje dvije godine u dvanaestoj i trinaestoj kroz kreditiranje i osiguranje izvoza plasirano je više od 20 milijardi kuna, a treba reći da je samo u dvije godine u temeljni kapital HBOR-a iz proračuna uplaćeno milijardu i 200 milijuna kuna što je ekvivalent prijašnjih šest godina kada se godišnje uplaćivalo samo 200 milijuna kuna. Restrukturiranje poduzeća u financijskim problemima pokušavalo se i još uvijek se pokušava postići predstečajnim nagodbama, te kroz taj proces povećati i likvidnost. Kroz nekoliko ciklusa reprograma poreznog duga i predstečajnih nagodbi odblokirani su računi i time je omogućen nastavak poslovanja u velikom broju tvrtki. Reći ću nekoliko samo podataka oko predstečajnih nagodbi, jer o njima se najviše i u javnosti i ovdje u Parlamentu raspravlja. Prijavljeno je ukupno gotovo 62 milijarde kuna dugovanja. U tim tvrtkama radilo je 54444 radnika. Već sam taj podatak govori o velikim problemima u kojima je velik broj tvrtki u hrvatskom gospodarstvu. Do sada je riješeno oko 48 milijardi kuna dugovanja, na način da su neki prihvaćeni, a neki odbijene i te tvrtke će ići u stečaj ili 88% svih predmeta. Kad se gleda koji će rezultati biti u postupku je prihvaćen plan restrukturiranja za obveze oko 32 milijarde kuna i tu radi oko 28 000 radnika, sklopljena je nagodba i tvrtke nastavljaju raditi one koje su imale 21,4 milijarde kuna obveza a kod njih radi gotovo 22000 radnika ili su uspješno provedene u 35% prijavljenih obveza. Sklopljene nagodbama vjerovnicima je osigurano oko 53% potraživanja što u odnosu na stečajeve zapravo znači gotovo u dvostruko većem iznosu, a najviše otpisa duga imale su banke. U strukturi poduzetnika koji su sklopili predstečajnu nagodbu 93% čine mali poduzetnici i obrtnici kao i slobodna zanimanja. makroekonomskih podataka nekoliko rečenica o državnom proračunu za 2013. i njegovom izvršenju. Prihodovano je 108,8 milijardi prihoda od čega 62,7 milijardi poreznih prihoda kao najizdašnijih prihoda u državnom proračunu. Oni su manji u odnosu na 2012. godinu i u odnosu na plan. U odnosu na 2012. 0,9%, na plan 1,5%. Utjecaj na porezne prihode imale su promjene u poreznim stopama ali i promjena metode obračuna PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU, dakle u drugom polugodištu prošle godine. Koristeći oslobađanje plaćanja poreza na dobit na reinvestiranu dobit smanjen je priljev u državni proračun za oko milijardu i 200 milijuna kuna, ali su smanjeni i određeni parafiskalni nameti koji se nisu plaćali u cijeloj 2013. godini. Rashodi su ostvareni sa 125 milijardi kuna, oni su veći u odnosu na 2012. godinu za 4% i manji za 1,4% u odnosu na plan. Smanjenje bilježe i dalje materijalni rashodi za 2,8% i subvencije za 3,9% a u financijskim rashodima koji su evidentirani sa gotovo 10 milijardi najveći udio imaju kamate koje su iznosile 9,3 milijarde kuna i veće su u odnosu na godinu ranije za milijardu kuna. Povećanje za zdravstvo na stavkama Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja odnosi se na podmirivanje obveza bolnica u vlasništvu države za nešto više od 3 milijarde kuna, a kao novi izdatak u odnosu na prethodne godine je doprinos Proračunu EU od 1,8 milijardi. I to je znatno utjecalo na ovo povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu. Deficit konsolidirane države tako je iskazan na razini od 17,3 milijarde ili 5,3% od čega na državni proračun otpada 16,2 milijarde ili 4,9% BDP-a. Tako iskazan deficit zapravo je utjecao da fiskalno pravilo nije zadovoljeno jer su rashodi u planiranom BDP-u smanjeni za 0,6 umjesto 1 postotni O tome je svoje izvješće Saboru dostavilo i Povjerenstvo za fiskalnu politiku koje preporučuje odlučnu provedbu fiskalne konsolidacije i daljnje strukturne mjere za povećanje konkurentnosti gospodarstva što će imati utjecaj na smanjenje fiskalnih neravnoteža i udjela duga u BDP-u. Državni ured za reviziju revidirajući Izvješće za 2013. dao je uvjetno mišljenje obrazlažući to sljedećim razlozima, da nisu izvršene neke od ranije danih mišljenja i preporuka što se vuče već godinama, gotovo da nema izvješća u kojem revizija to ne konstatira, te da nisu dosljedno primjenjivana propisana računovodstvena načela koja se odnose na evidenciju pojedinih stavaka u glavnoj knjizi. Ali istovremeno Državni ured se očitovao i na integraciju informacijskih sustava područnih riznica sa Državnom riznicom te o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru i centralnom obračunu plaća kao pozitivnim procesima u vođenju proračuna. Kroz Državni proračun za 2013. godinu ocjenjujemo da je započet proces financijske konsolidacije gospodarstva jer su smanjena državna davanja koja su proračunski prihodi. I oni su naravno imali utjecaj, značajan utjecaj na prihodovnu stranu proračuna, ali da je počela i fiskalna konsolidacija jer se nastavilo sa smanjenjem određenih proračunskih rashoda. Pri tome se vodilo računa da se određeni socijalni rashodi, mirovine, ne smanjuju ali ujednačavanjem uvjeta i na tim pozicijama može doći do ušteda kao npr. na ukupnim troškovima zaposlenih kroz potpuno uvođenje centralnog obračuna plaća ili pak kroz umrežavanje podataka o socijalnim isplatama tako da i tu može doći do ravnopravnijih Svjesni smo da velik broj naših građana nema prihode koji osiguravaju adekvatni standard, da je nezaposlenost, posebno mladih, velika i za mnoge dugotrajna. Da su prosječne mirovine niske a da najveći broj umirovljenika prima mirovinu ispod prosjeka. Svjesni smo i da neke reforme nisu dovoljno brze, ali one ovise i o suglasnosti u društvu a u mnogim važnim promjenama koje treba činiti u Hrvatskoj postoje otpori. Postoje otpori i u politici i u interesnim grupama. Tome svjedočimo svaki dan pa i ovdje danas kroz ovu raspravu. Iako građani pojedinačno još ne mogu osjetiti rezultate provedenih reformi, odnosno ne vide to kroz novo zapošljavanje, ne vide to kroz veće plaće ili mirovine, ali bolji gospodarski tijekovi koji su evidentirani u 2013. i nastavljeni u 2014. godini mogu buditi optimizam da je izlaz iz krize realan. Klub SDP-a će prihvatiti Izvješće o izvršenju Državnog proračuna za 2013., Izvještaj o fiskalnom pravilu i fiskalnom pravilu i Izvješće o nalazu Državne revizije o izvršenju Državnog proračuna za 2013. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo se javio poštovani Gordan Jandroković. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Zgrebec vaše izlaganje je na tragu onoga što je govorio i ministar Lalovac, koristeći neke manje relevantne brojke i pokazatelje pokušavate pokazati da je trend pozitivan, da ima naznaka da izlazimo iz krize. Međutim, sve ključne brojke vas demantiraju, od pada BDP-a, razine nezaposlenosti i dalje nedostatka investicija. Kažete da je smjer dobar, da Vlada radi dobro a za sve ono što je negativno kritizirate ili prethodnike ili pojedine interesne skupine. Pa evo, da ne bih govorio samo ono što vam govori HDZ, ja ću se pozvati malo na neutralne izvore, na neutralne promatrače i pitat ću vas kako komentirati da sve relevantne međunarodne institucije koje se bave financijama i gospodarstvom, sve kreditne agencije negativno ocjenjuju gospodarsku situaciju u Hrvatskoj i negativno ocjenjuju politiku Vlade? Sve je kulminiralo prošli tjedan ocjenom Financial timesa koji kaže da je Hrvatska najnefunkcionalnije gospodarstvo u Dakle, to nije ocjena nikoga ko sjedi ovdje, ko bi mogao možda biti i subjektivan, to je ocjena onih koji nas gledaju izvana i govore zaista ono što misle i vjerujem da zaista dobro procjenjuju što je danas hrvatska realnost. Dakle, nazivaju nas najnefunkcionalnijim gospodarstvom u i pritom vrlo jasno lociraju i onog tko je odgovaran i kažu da Vladi lijevog centra nedostaje energije, želje i samouvjerenosti za provođenje bitnih reformi kao što su velike promjene u državnom sektoru i stvaranje dobre poduzetničke klime za izravna strana ulaganja. Programi privatizacije nemaju nikakav smjer. Dakle, to je ocjena koju dijelimo svi. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sad ste još čuli i ocjenu nažalost Ureda za reviziju koji vam je dao uvjetno mišljenje. Dakle, nema uvođenja reda i svi vaši argumenti nažalost troše se na dnevnoj bazi i mislim da je stvarno vrijeme za promjene. Na ovu repliku odgovora poštovana potpredsjednica doma gospođa Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kažete kolega da sam ja iznosila manje relevantne podatke? Pa vama se to može tako činiti jer vi ne znate što su pojedine ekonomske kategorije. Ako govorim da raste, da je povećana kapitaliziranost tvrtki to znači da su one sposobnije za investiranje, sposobnije da se javljaju za kredite, da su sposobnije da pozitivno posluju. To je za vas manje relevantan podatak? Da su veće investicije za 14% to je vama manje relevantan podatak? Da imamo nakon dugo, ja čak ne znam da smo ikada imali suficit trgovinske bilance, to je vama manje važan podatak? Mene ne opterećuje što neke agencije, kako neke agencije ocjenjuju Hrvatsku, meni je važno da mi u Hrvatskoj postignemo konsenzus na tome da treba tražiti izlaz kroz reforme koje će povećavati ukupnu društvenu efikasnost. A toga nažalost kod vas nema, nema ni kroz vaše rasprave niti kroz vaše prijedloge, vama je jedino važna vlast i jedino što, jedini način na koji vi raspravljate kaže "Treba otići ova vlast da dođemo mi, jer mi znamo." A vi ste u 8 godina pokazali kako se znate nositi sa krizom. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana potpredsjednice, vi ste u svom izlaganju jedna dio posvetili i predstečajnim nagodbama i njihovom učinku na hrvatsko gospodarstvo što se onda, bi se trebali iščitati i na elemente i financijske pokazatelje državnog proračuna. Ako već govorimo i ako Vlada, i ako ministar financija govori o potrebi uvođenja reda i u tom kontekstu spominje i fiskalizaciju i učinke fiskalizacije. Onda vi …/Govornik se ne razumije./… javnost, a i nas zastupnike itekako interesira da Vlada ukaže transparentnost i pokaže hrvatskoj javnosti i hrvatskim zastupnicima koje su to tvrtke, koji su to dužnici u postupku predstečajne nagodbe kojima su otpisana značajna sredstva i dugovanja prema državnom proračunu. To bi bilo vrlo važno da sagledamo cjelokupni učinak Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi da vidimo koliko je i kome u Republici Hrvatskoj oprošteno na ime neplaćenih poreza i drugih davanja prema državnom proračunu, to je jedna stvar. Druga stvar, bilo bi dobro da utvrdimo i da nas i o tome ministar izvijesti, da li su takve potpore u smislu Zakona o državnim potporama smatraju nezakonitim potporama pogotovo u onom dijelu u kojemu je pojedinim dužnicima otpisano od strane dugovanja prema državnom proračunu više nego što je otpisano drugim vjerovnicima u tim istim postupcima predstečajnih nagodbi. Prema tome, kad Vlada s pravom inzistira, traži red u financijskom poslovanju bilo bi dobro da nas izvijesti, sve nas hrvatsku javnost, hrvatske zastupnike koliko i na koji način je ona sama bila transparentna u provedbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Možda bismo i iz tih podataka iščitali kome je i na koji način su otpisana velika dugovanja prema državnom proračunu a što u svakom slučaju ima značajan utjecaj i na ovakvo stanje.

FINA ima sve podatke u konsolidirane i pojedinačne, prema tome svako od nas može do tih podataka doći. A ovo što vi meni govorite što bi trebao ministar ili ministarstvo raditi postavite zastupničko pitanje pa ćete dobiti odgovor. Treća replika uvažena Jadranka Kosor. Izvolite. odnosno replicirala, kako nam je potrebno suglasje, s čime se potpuno slažem i kako se mnogi opiru reformama i to je nešto što je zapravo opće mjesto u Hrvatskoj. Dakle, svi govore o reformama, malo tko govori kakve bi to reforme zapravo trebali napraviti, govorim i o prošlom o prošlom mandatu prošle Vlade i danas. Ali malo tko govori o konkretnim primjerima što to zaista treba napraviti. I slažem se s vama, bez suglasja oko nekoliko važnih reformi, odnosno nekoliko važnih odluka nećemo se bitno pomaknuti. Mislim ovdje i na preporuke Europskoga vijeća odnosno Europske komisije vezane za i Zakon o radu i mirovinski sustav koji nam je, po mom mišljenju, na rubu pucanja jer imamo jednoga koji radi, jednoga koji je u mirovini i kako kažu u preporukama, otežavanje ranog, odnosno odlaženja u invalidsku mirovinu, itd. Dakle, to su sve pitanja oko kojih bismo prije svega trebali raspraviti u Hrvatskom saboru. Ja sam, odnosno moj je klub zajedno sa klubom HDSSB-a predložio, uputili smo prijedlog predsjedniku Sabora da se otvori rasprava oko preporuka vijeća upravo u Hrvatskome saboru do kraja ljetne stanke. Pa vas molim jer mislim da bi smo tu mogli prije svega izaći na političku čistinu. Tko je za što, oko Zakona o radu, oko mirovinskog sustava, oko zdravstvenoga sustava i da bi onda Vlada itekako imala jače pozicije u razgovorima dalje sa Europskom komisijom. Mislim da kao potpredsjednica Sabora možete utjecati na to da o tome raspravimo i da to donesemo barem neke, barem dva zaključka oko temeljnih pitanja koja nas muče. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. Izvolite. Činjenica jest da mi oko ključnih reformi koje trebamo provoditi u Hrvatskoj nismo otvorili široku raspravu unutar hrvatskoga hrvatskoga društva pa onda i ovdje kao politika u Hrvatskome saboru. Međutim, koju god temu pokušate nametnuti za raspravu, ona automatski dolazi, je odbojna jednom širokom krugu ljudi ili ja sam to tako rekla, interesnim skupinama. Pogledajte, idete u neku veću investiciju u, što se tiče energetike, imate otpore. Hrvatska ne može očekivati da će netko drugi za nju proizvoditi energiju da bi ju ona uvozila, ali mi nemamo ni novaca da kupujemo skupu energiju koju će netko drugi provoditi. Ako idete u neku veću investiciju, onda vam se čuju glasovi, pa netko će tu jako puno zaraditi, a mi ćemo biti sobarice ili ćemo biti ne znam tko. Takve rasprave koje su potencirane i kroz medije u Hrvatskoj, zapravo nas samo vode u podjele, a nikako u ono što bi trebalo biti jedan zajednički dogovor o tome što moramo činiti da Hrvatska što prije izađe iz krize. Draga kolegice Zgrebec, u pravu ste. Svjesni smo problema s kojima smo suočeni, isto tako svjesni smo i broja nezaposlenih, kao što smo i svjesni posla koji je pred nama. Međutim, isto tako, što je vidljivo iz ovih podataka, svjesni smo i činjenice da sve one mjere koje Vlada poduzima već sad daju rezultate u gospodarstvu i da će ti rezultati biti sve bolji što će naravno na kraju rezultirati onim što je možda po meni i najvažnije, a to je smanjenjem smanjenjem broja nezaposlenosti i naravno povećanjem zaposlenosti što će građani, a vrlo brzo, ja se nadam, osjetiti i što će moći konkretno vidjeti iz rezultata koje ova Vlada poduzima. Zahvaljujem. Prije nego što nastavimo raspravu po klubovima, jedna obavijest. Osim ove dvije točke koje sada raspravljamo, danas ćemo još raspraviti i točke 3. i 4., bez obzira koliko nam za to vremena trebalo. U ime Hrvatskim laburista govorit će poštovani zastupnik Dragutin Lesar.

kako je izvršeno ono što je bilo planirano i zbog toga ću svoju raspravu započeti samo sa dva kratka osvrta na izvršenje državnog proračuna i to ne nužno zbog kritike nego što bi rekao kolega Jurjević, upozorenja. Prihodi s naslova poreza na dodatnu vrijednost u 2013. su manji nego 2012. Oni su manji i od planiranog u samom državnom proračunu za 2,7%, to je oko milijarda kuna, a kada u proračunu nedostaje milijarda ili je nečega manje, ministar financija zna da tada počinje blagi propuh u državnim financijama. Pozitivni efekti ukidanja nulte stope PDV-a koji su se očekivali nisu izvršeni, dakle to njih nije došlo. Druga velika stavka poreznih prihoda su posebni porezi i trošarine. 2013. naplaćeno je 11,6 milijardi tog naslova, 2012. 11,2 milijarde. Ovaj rast od 400 milijuna kuna zabilježen je rast naslova poreza na energiju, ali ne zbog povećane potrošnje energije nego povećanje cijene energenata jer da je došlo do povećane potrošnje energije to bi značilo da je da je bio počeo i početak gospodarskog rasta razvoja proizvodnje. I druga stavka je oporezivanje duhana i duhanskih proizvoda koja je ostvarena sa 3,6 milijardi za 300 milijuna manje nego godinu dana prije, što samo znači da je u Hrvatskoj sve više onih koji su svoje popušili ili su na tom dobrom tragu. Od ukupno 62,7 milijardi poreznih prihoda, porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i trošarine su 51,8 ili 82,6%, a jedan, drugi i treći porez i njegovo kretanje u naplati je direktna posljedica stanja osobne potrošnje, investiranja i društvene potrošnje u cjelini. A ovi podaci pokazuju da Hrvatskoj i dalje pada osobna potrošnja, pada kupovna moć prosječnih zarada i raste siromaštvo. To sam rekao zbog toga što zabluda u tome da će se rigoroznim mjerama štednje i pritiskom na osobnu potrošnju oporaviti gospodarstvo. I nigdje druge više u EU nitko ne robuje tom modelu kao i sretan sam da i onih famoznih 3% deficita državnog proračuna počelo njegovo propitivanje i kritiziranje ne samo od nas u Hrvatskom saboru nego recimo i premijera Republike Italije Renzia koji također smatra da tih 3% i brutalne mjere štednje ne mogu oporaviti nijednu članicu EU. Druga stavka, rashodovna pozicija subvencije. 5,5 milijardi kuna u prošloj godini je dato za subvencije od čega 1,4 milijarde javnom sektoru, a 4,1 milijarda privatnom sektoru. Oko tih subvencija u Hrvatskom saboru veliki je broj prijepora, svađa koliko će one biti, što će se subvencionirati, s koliko subvencija, kada će biti isplaćivanje i u tome je najčešće bio prijepor i najveće nezadovoljstvo različitih interesnih skupina. Međutim ono što nikada nismo napravili, nikada nismo dobili, o čemu nikad nismo raspravljali je sljedeće, koji su učinci tih subvencija na hrvatsko gospodarstvo, poljoprivredu i poduzetništvo? 5,5 milijardi kuna javnog novca se daje 1,4 u javni, 4,1 milijarda u privatni sektor i koji su učinci? Koliko je povećana proizvodnja zbog utjecaja subvencija, a povećanje proizvodnje jedan ako ne i prvi cilj subvencije. Drugo, koliko je modernizirana ili tehnološki unaprijeđena proizvodnja, to je obično drugi … subvencija i treće koliko su smanjene cijene usluga i proizvoda koje su subvencionirane? To je treći cilj subvencija. I umjesto da raspravljamo i dobijemo jednu analizu učinaka pozitivnih ili negativnih ili nultih efekata na subvencije, svake godine ćemo se prilikom donošenja proračuna svađati da li je dovoljno, tko će sve dobivati i kada će biti isplaćene. Ja želim, a vjerujem da bi i ministar financija bio sretan kada bi ovih 5,5 milijarde netko pretvorio u jednu analizu i rekao da to se isplati jer imamo takve i takve, te i te efekte u gospodarstvu. Raspravljamo ne samo o izvršenju proračuna nego i nalazu Državne revizije o izvršenju proračuna. državna revizija je dala uvjetno mišljenje, to je prolazna ocjena, ali s opomenom, kartonom. Koji su razlozi uvjetnog mišljenja odnosno što Državna revizija zamjera? Veliki dio preporuka i naloga datih 2012.nisu izvršene. Nadalje, podaci u glavnoj knjizi državnog proračuna na temelju kojeg se sastavljaju propisani financijski izvještaji, te izvještaji o izvršenju državnog proračuna nisu potpuni jer nisu iskazani podaci o potraživanjima za vrijednosno značajne prihode državnog proračuna, doprinosi, posebni porezi te podaci o vrijednosti državne imovine. Također pojedina potraživanja za poreze i druga javna davanja primjenom odredbi pojedinih zakona i drugih propisa su otpisana, reprogramirana, naplaćena u nekretninama, udjelima, dionicama ili prebojem međusobnih potraživanja što također nije evidentirano u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, a imale su utjecaj na prihode i rashode i imovinu državnog proračuna. To nije sve. U Godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna RH za 2013.manajak prihoda opće države nije točno iskazan jer proračunski i izvanproračunski korisnici u priznavanju prihoda i rashoda primjenjuju različita računovodstvena načela. Kada će biti otklonjeni ovi razlozi da svi korisnici i izvanproračunski korisnici koriste različita načela? Dalje, pojedina područja su nedovoljno jasno ili nedostatno normativno regulirana. Ima još, vrijednost novih financijskih jamstava je viša od iznosa propisanog odredbom članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2013. I na kraju, osim za namjene propisane zakonima sredstvima proračunske zalihe financirani su rashodi koji su se mogli predvidjeti ili se kontinuirano provode stoga su mogli biti i planirane. To piše u nalazu Ureda državne revizije. Dobro, dogodilo se. Osim očitovanja Ministarstva financija na pojedine točke nalaza mišljenja Državne revizije Vlada na ovaj dokumenat nije dala svoje mišljenje. I ako sada ove zamjerke promatramo samo u kontekstu nadležnosti, ovlasti Ministarstva financija a ja bih doista volio znati i čuti mišljenje Vlada kada, kojim mjerama i načinima će se otkloniti razlozi koji su doveli do ovih zamjerki državne revizije. Ili ćemo prihvaćajući i ovaj dokumenat, izvještaj državne revizije konstatirati da Vlada u cjelini nije poštivala ne samo državni proračun nego i prateće zakone. kada Sabor taj izvještaj usvoji on usvaja i ove navode kao i naloge i preporuke koje je državna revizija dala za 2013. To smo napravili i za 2012. državna revizija konstatira da najvažnije naloge nadležni nisu proveli. Vlada se ne očituje o tome, nema očitovanja, nema mišljenje Vlade. Jer to znači da Vlada ignorira nalaz državne revizije? Jel to znači da usvajanjem toga nalaza zapravo usvajamo ocjenu da Vlada nije dobro postupala u izvršavanju? Ali meni je daleko bitnije i ovo kada i kako će se otkloniti nedostaci na koje upozorava državna revizija. I ne mora biti nitko kažnjen ako je takva politička odluka. Ali doista jeste važno da Sabor dobije odgovor na ovih 6 primjedaba, nalaza, ozbiljnih upozorenja državne revizije, počeli smo pripremati, radimo, doći će na dnevni red, otkloniti ćemo, riješiti ćemo, to je suština onoga što sam očekivao. Međutim, osim samog proračuna u svojem izvještaju državna revizija se pozabavila i poglavljem ili područjem državne imovine i to je dobro i zahvaljujem joj na tome. I samo podsjećam da se radi o vrijednosti koja je kada smo raspravljali o strategiji upravljanja državnom imovinom bila procijenjena procijenjena ili se govorilo da je to vrijednost veća od 30 milijardi eura. Dakle u vrijednosnom smislu to je puno više nego jedan godišnji proračun. Sabor je nakon dužih porođajnih muka usvojio i Strategiju upravljanja državnom imovinom i zakon. I jedna od važnih stvari iz ta dva dokumenta je Registar državne imovine. On se pojavio, on je objavljen, doduše i taj dokumenat, odnosno taj registar je kasnio u odnosu na propisane rokove. Bilo je zanimljivo vidjeti kada na dan objave tog registra resorni ministar se hvalio da je to konačno napravljeno ali se nije ispričao zbog kašnjenja a pristojno se ispričati kada netko nešto ne napravi u roku. Što državna revizija piše o Registru državne imovine? Prema podacima iz registra, ožujak 2014. broj upisanih jedinica koje se odnose na nekretnine je 384 tisuće, broj trgovačkih društva koje ima država imatelj dionica 460 a broj upisanih trgovačkih društva u kojima država ima udjele je 240. Uvidom u registar utvrđeno je da su podaci nepotpuni, posebno oni koji se odnose na nekretnine. U pojedinim slučajevima nedostaju podaci o nazivu korisnika nekretnine i površini a podaci u vrijednosti nekretnina uglavnom se ne navode. Podaci nisu ažurirani jer su pojedini obveznici dostavili podatke sa stanjem 2012. godine. Značajni je novac utrošen na uspostavu Registra državne imovine i traži i značajne ljudske resurse. I ako ni nakon godinu dana nismo u stanju da on odgovara po sadržaju propisanim u zakonu i nitko nikome zbog toga ne postavlja pitanje zašto nije dobro. Ima još.U pojedinim slučajevima Sporazumi o podjeli imovine između proračunskih korisnika se ne zaključuju pravodobno ili se ne primjenjuju dosljedno u dijelu koji se odnosi na evidentiranje u poslovnim knjigama. Dakle radi se o korisnicima državne imovine u tijelima državne vlasti. U pojedinim slučajevima imovina se evidentira kod jednog proračunskog korisnika a koristi je drugi proračunski korisnik. I završavam sljedećim. Registar državne imovine kao projekt čija je uspostava između ostalog trebala ponuditi je rješenje vezano uz evidentiranje državne imovine u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima državnog proračuna ne provodi se na zadovoljavajući način. Obaveznici koji dostavljaju podatke u registar nisu informirani o obavezi dostave svih potrebnih podataka o državnoj imovini koju uporabljuju a koji su potrebni za unos u izvještaj, sustav državnog proračuna. Dakle nisu obaviješteni o svim podacima koje moraju dostavljati a koji se moraju unositi u Registar državne imovine. I nikome ništa, nitko nije kriv. Hoće li se to otkloniti i kada? Takvi odgovori omogućavaju ono što se priziva dogovor. I vladajuće molim da ovu moju raspravu ne doživljavaju a priori kao kritiku nego upozorenje. I dobro je da smo donijeli Zakon o upravljanju državnom imovinom i strategiju i Registar državne imovine, ali nije dobro da dio državnih službi prema tome se odnosi aljkavo. I završavam svoju raspravu, u Registru državne imovine su nekretnine, dionice i udjeli države u trgovačkim društvima, a strategija i zakon su predvidjeli da u Registru državne imovine bude točno 35 pojavnih oblika državne imovine. Imamo samo tri. Nećete moći pamtit da ih sve čitam, ali primjerice u Registru državne imovine još uvijek nemamo imovinu oduzetu, protuzakonito stečenu kaznenim djelima. Još uvijek je nemamo i još uvijek nemamo vrijednost i popis elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugo povezanu opremu s njom, a jako važna činjenica o mogućnosti stavljanja … u funkciju. Nemamo ni patente ustupljene Republici Hrvatskoj, nemamo ni imovinu i sukcesije od bivše države, naročito u inozemstvu. I sad dalje nabrajanje bi bilo besmisleno, izdvojio sam one za koje znam da podaci postoje, a nisu unijeti jer ih netko nije nekome dostavio. I zbog toga izražavam žaljenje što Vlada na ovo izvješće Državne revizije nije dala svoje mišljenje ne da se posipa pepelom i prizna krivnju nego da kaže, da odgovori na dileme kada, tko, u kojim rokovima i na koji način će otkloniti razloge zbog kojih Državna revizija upozorava da pitanje gospodarenja državnom imovinom ne možemo promatrati odvojeno od državnog proračuna jer se to također Vjerujem da će dio odgovora moći dati ministar financija, ja bih volio ako je to moguće. Ako ne, prije ili kasnije možda će se netko ipak udostojiti dat odgovor i na ta pitanja. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani kolega Marijan Škvarić, izvolite. pitanje subvencija koje su vrijednosti 5,5 milijuna kuna koji su efekt dali našoj državi, našem gospodarstvu. pitanje onda se samo po sebi nameće, ako nema nikakvih pokazatelja onda možemo reći da ta sredstva i te subvencije su jednostavno nestale, da li su pokradene ili prije svega nažalost da nisu bile dobro iskorištene. Ali ako sad malo gledamo pokazatelje koji su definirani preko ulaganja od strane Ministarstva gospodarstva prije svega, da nam je industrijska proizvodnja u prvih 4 mjeseca u odnosu na prošlu godinu povećana. Tako je u 1. mjesecu bila veća za 3,2%, 2. mjesecu za 2,8%, 3.i 4. mjesecu je bila na razini 0,7-0,6%. Kad uspoređujemo kvartale između znači prvi kvartal 2014. na '13. godinu izvoz nam je 8,5% veći. To ipak govori da su naši poduzetnici, naši gospodarstvenici te subvencije koje su date itekako znali iskoristiti, naročito kada govorimo o izvozu i to izvozu na tržišta u okviru Europske unije koja su izuzetno zahtjevna, da su ta sredstva uložili prije svega za novo znanje, za nove proizvode, siguran sam i za nove strojeve. A to onda govorimo i oko operativnog programa potpore koji su dati, iznos od 120 milijuna kuna i 110 tvrtki je to koristilo i operativni program potpore prerađivačkoj industriji koje su koristile oko 120 do 130 potpora i iznos od 132 milijuna kuna. Znači ipak ima pokazatelja da su te potpore potpore itekako ne socijalnog karaktera kao što smo rekli danas na početku … o poljoprivredi, nego one koje su razumnog karaktera. I slažem se u tome da proračunska zaliha je ipak u ovom trenutku što ste rekli puno kvalitetnije definirana u odnosu na prije, samo gledati 2011. godinu

Rast industrijske proizvodnje ili pokazatelji o rastu industrijske proizvodnje i izvoza mogu, ali ne moraju imat nikakve veze s ovim subvencijama tako dugo dok se obrada podataka ne sačini prema korisnicima. Koliko je onih koji su dobili državne subvencije završilo u predstečajnoj nagodbi ili u stečaju ili bankrotiralo primjerice? Je li imate taj podatak? Ja nemam. Vidite, kad ćemo ih imati onda ćemo vidjeti da li tih efekata …. Koliko je rast industrijske proizvodnje u dijelu industrije koja nema pravo na subvencije? A što ako je tu ostvaren najveći rast izvoza kod onih koji nisu korisnici subvencija? Tako da općim statističkim makroekonomskim pokazateljima dokazivati opravdanost subvencija po meni je ovako dosta metoda koja se obično zove odokativna. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, govorili ste među ostalim o mjerama štednje i o brutalnim mjerama štednje. Spominjali ste talijanskog premijera Renzija i brutalne mjere štednje i u tome se slažem s vama, ne brutalne ali mjere štednje da. Jer deficit moramo smanjivati, to je činjenica, nikako zbog Europske komisije, zbog Europske unije, zbog nekoga tko nam je ponovo tutor nego zbog samih sebe jer mi ne možemo trošiti više nego što zarađujemo. To je računica svake domaćice i svakoga kućanstva, pa onda mora biti i države. ostvarilo evo kad čitate i preporuke Vijeća za Republiku Hrvatsku, znači deficit ispod 3% 2016. godine. To prije svega za Vladu, svaku Vladu pa i ovu znači još nešto realno i dosljedno planirati. Kad pogledate ovo Izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu planiran je deficit bio od 10 milijardi na početku, međutim došli smo do koliko 16 i pol, 17, 18. Znači danas se ovdje govori o različitim iznosima. Svakako gotovo dvostruko od onoga što je bilo planirano. I to je jedno od pitanja koje moramo i u Hrvatskom saboru razriješiti kako doći do toga da počnemo štedjeti realno, a da država funkcionira i da budu zaštićeni svi oni koji moraju biti zaštićeni, a da dajemo potporu gospodarstvu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Dragutin Lesar, izvolite. Kosor, ja se s vama slažem samo uvijek ćemo ostati u dvojbi tri posto deficita je postalo zlatno tele o kojem se nitko ne usudi više raspravljati. Zašto baš tri? I gdje je to dokazano da 3% deficita je baš zdravo za gospodarstvo, ali pustimo sad to. Naglasak sam u svojoj raspravi stavio na pad osobne potrošnje. Jedan od načina smanjenja deficita je da se nema novog zaduživanja, da se otplaćuju samo stari dugovi. To je jedan od načina. Prvo kolega Grubišić, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre i sa pomoćnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je druga godina i pol da sudjelujem u radu Hrvatskog sabora što mi je čast, ali moram reći da s radom Sabora nisam osobno zadovoljan i ona mišljenja s kojima sam došao u Sabor pred dvije i pol godine ona su ostala i do danas prisutna. Sabor je podijeljen na stranku na vlasti ili koaliciju na vlasti i oporbu i rasprave se vode uglavnom na relaciji bilo da stranka na vlasti podržava bez obzira na odgovornost, točnost, preciznost izvještaja da oporba uglavnom čast iznimkama napada bilo kakvo rješenje koje daje stranka na vlasti. Mogli bi spomenuti onu staru uzrečicu da su mali pačići išli u školu od srijede do petka, ali se nisu makli dalje od početka. Ja isto mislim da se nismo makli dalje od početka, jer zaobilazimo bitne probleme koji su u hrvatskom društvu prisutni, a mi se pravimo da te probleme ne vidimo ili ih stvarno ne vidimo. Ja osobno nisam opredijeljen ni za lijevu, ni za desnu opciju u razmišljanju ali mi je u centar zanimanja stavljen čovjek nadasve i mi kao predstavnici u Hrvatskom saboru moramo se boriti za konkretnog građanina, čovjeka, da njemu život bude bolji na ovim prostorima, uspješniji, da bude zadovoljniji. To se ne događa uza sva hajmo

izbornog procesa, a to je neposredno opiranje saborskih zastupnika, a ne stranačkih lista i da oni koje stvarno izabere narod po imenu i prezimenu stvarno taj narod i predstavljaju. Budemo li birali ponovno po … …/Upadica Stazić: Kolega Grubišiću, pa nemam nikakvu namjeru sužavati ovu raspravu ali imamo vrlo jasnu i konkretnu temu to je izvršenje proračuna./… Je, imamo konkretnu temu ali ovo su problemi. …/Upadica Stazić: Ja bih vas najljubaznije molio da se približite temi./… Ovo su problemi i ja ću sad završiti brzo, ali mislim da o problemima treba govoriti da se mogu riješiti. Ne bude li se govorilo o problemima ostat ćemo na istoj poziciji na kojoj se sada nalazimo. ja smatram da bi trebalo imati neposredno biranje saborskih zastupnika, da su oni odgovorni svojoj izbornoj jedinici za svoj rad i da se mogu opozvati ukoliko ne izvršavaju ona obećanja koja su u izbornoj utrci dali. Mnogi imamo programe za izbore, ali nemamo probleme i za izlazak Hrvatske iz krize. Ja nastojim i želim surađivati na programima izlaska iz krize bilo da oni dolaze iz desne ili s lijeve strane, ako oni vode Hrvatsku prema boljem sutra. A daljnje izlaganje učinit će gospodin Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo ministri, gospodo zastupnici, glavni državni revizore. Kad govorimo o izvršenju državnog proračuna za 2013. jasno bitni su prije svega ti makroekonomski pokazatelji. Ali ja ću ovom prilikom učiniti jednu usporedbu sa onima iz 2008. godine. onda vidimo da 2008. godine sve kompanije u Hrvatskoj ostvarile su 709,8 milijardi kuna prihoda, a 2013. 612,4 milijarde kuna. To je znači 97,3 milijarde kuna manje. 2007., 2008. imali smo dobit 17,2 milijarde kuna, govorim o predkriznoj godini, a 2013. 3,15 milijardi kuna. Znači, to je minus 14 milijardi kuna.

tisuće 300 radnika manje zaposleno je 2013. u odnosu na 2008. Obveze gospodarstva, kamate itd. sa 58,1 milijarde porasle su na 69 milijardi kuna. Investicije su manje za 52 milijarde kuna. 2008. godine imali smo 89,6 milijardi kuna investicija, 2013. 37,4 milijarde kuna. I ono što je nedavno i sam ministar financija govorio da je recesija uskratila u ovih 5 godina godišnji prihod proračunu od cca 100 milijardi kuna. Znači, trendovi 2013. nisu bili dobri i sad se postavlja pitanje da li će se 2014. mijenjati? Prerano je to reći. Osobno želim vjerovati da je to naprosto moguće. Ono na čemu sigurno želim inzistirati, ujutro sam se čuo i sa ministrom, to je prije svega jedno činidbeno jamstvo u iznosu 123 milijuna za ugovoreni jaružar Uljanika sa nizozemskim kompanijama ukupno vrijednim 173 milijuna eura. To je kao da u tom jednom brodu su sadržana 4, 5 tankera ili ne znam koliko trajekata, 10-ak trajekata. Znači, ako se to dogodi pokrenut će se cijeli jug Istre, 3. maj, Uljanik. Ja sam uvjeren da će se riješiti pitanje TESU-a tvornice brodskih motora u Rijeci. U protivnom ne znam što bi se moglo dogoditi, ali čujem da će to jamstvo sutradan biti na Vladi. Netko će reći isto tako da je najveći hendikep ove vlasti što će u svom mandatu imati 5 izbornih ciklusa. Dva puta europske izbore, jedanput lokalne, jedanput parlamentarne, jedne predsjedničke, čitav niz mini lokalnih tih izbora, barem tri, možda četiri, pet referenduma itd. Tako da bi za početak trebalo odrediti dan za referendum. Jer ovo svaki tjedan referendum jedan jednostavno nema smisla. Međutim, bez obzira na sve prilike su jasno zabrinjavajuće. Hrvatska je od siječnja 2014. u proceduri prekomjernog deficita. Mi smo isto tako u proceduri makroekonomske neravnoteže, no Europska komisija to treba priznati dala je jednu čvrstu, snažnu, jaku podršku Vladi i sad što god netko mislio Hrvatska, treba i to priznati, rezala je rashode ali kako? Tako da ne boli. Pa će netko reći da možda i to nešto šteti ali moramo i to priznati. Sigurno je da se fiskalna konsolidacija ne može provesti bez najnepopularnijih mjera. Bilo bez porezne presije, bilo kroz rezanje plaća, socijala, subvencija, ne daj Bože dirati u mirovine. Činjenica je isto tako da ni rashodi proračuna ne mogu se naglo rezati ali što smo mi radili? Mi smo štedjeli na investicijama. Drugdje se zapravo nije ni imalo što štedjeti. Jednom riječju fiskalna konsolidacija nije moguća u kratko vrijeme. Što je najveći problem? Najveći problem je javni dug. Rekoh maloprije da smo na investicijama štedjeli negdje 50 milijardi kuna na godišnjoj razini ili da su za toliko investicije manje nego 2008. godine kad su iznosile 89,6 milijardi kuna, a prošle godine 37,4 milijarde kuna. To je minus 52,2 milijarde milijarde kuna. Što je najveći problem? Javni dug. Dug opće države krajem 2013. iznosio je više od 220 milijardi kuna ili 67,1% BDP-a. Ako tome pridodamo Ako tome pridodamo jamstva središnje države od 53,7 milijardi kuna, potencijalni javni dug iznosi 83,4% BDP-a. Ne posjedujemo jamstva jedinica lokalne samouprave ali činjenicom da je ovaj proračun težak 125 milijardi kuna a da su prihodi lokalne samouprave prošle godine bili 21,9 milijardi kuna, kuna, znači svaku 6 ili svaku 4 kunu sa svakom 4 ili sa svakom 6 kako gledamo raspolažu lokalne samouprave možemo govoriti o barem 95% BDP-a. I tu dolazimo onda do biti. Izvorni prihodi 108,5 milijardi kuna, rashodi 125 milijardi kuna. I što konstatira Državna revizija? Ono što svi mi jako dobro znamo. citiram, od zaduživanja u iznosu od 42,5 milijardi kuna odnose se na primitke od izdanih vrijednosnih papira u iznosu od 30 milijardi kuna i primitka od kredita iz zajmova u iznosu od 12,4 milijarde kuna. Vrijednosno su najznačajniji primici od izdanih vrijednosnih papira u iznosu od 30,1 milijarde kuna a odnose se na obveznice u iznosu 27,1 milijarde kuna i neto primitke od trezorskih zapisa u iznosu od cca 3 milijarde kuna. I sada što je nama činiti? Ili ćemo ići u strukturne reforme danas ili će se puno toga prebaciti sutra na postojeću ili buduću Vladu. Najveći problem države je što 2014. u nadgradnji nas radi 70 do 80 tisuća ljudi više nego 1990. To nas sa materijalnim troškovima košta 10 milijarda kuna godišnje. Gro tih ljudi zaposleno je jasno po najboljem obrascima nepotizma, nije bitno da li je riječ o Slavoniji, ili Istri gdje se čak i mame zapošljavaju ako su im sinovi pročelnici, po logici da treba jasno brinuti o najdražima. Ali proračunski rashodi za plaće i mirovine od 2004. rastu oko 5 postotnih bodova godišnje, dok kapitalni rashodi koji osiguravaju razvoj sa 11% u 2014. padaju na 3,8% u 2012., a 2013. i niže od tog postotka. I zato nema nekog značajnijeg rasta, dok izdaci za kamate sa 4 milijarde u 2004. rastu na 11,1 milijardu u ovoj godini, a iduće čak na 12 milijardi kuna. I ono što se vidi da svaka vlast teret krize pokušava, to je moj dojam, prebaciti na onu buduću ili ona bivša vlast onoj budućoj ostavlja takav jedan teret. Mislim da je ipak ovdje ova vlast tu pokušala promijeniti smjer ali ovaj puta se što radi? Najveći teret se prebacuje na one koji su najslabiji, to su oni mali gospodarski subjekti i tu dolazimo do tih predstečajnih nagodbi. Velikima se sve oprašta, oni koji su doveli tvrtke u probleme i dalje ih nastavljaju voditi, a s druge strane male se doslovce harači. Kada netko na zapadu bankrotira ili kada ostane Hrvatskoj iz svega toga izlazi još bogatiji, sa još više nekretnina, još više slika, sa svim oproštenim obvezama. I zamislite u 98% slučajeva ti koji su upropastili tvrtke nastavljaju ih voditi. I nema tu razlike da li je riječ o Istri, Slavoniji, Dalmaciji ili šta ja znam Zagrebu. Najbitnije je, ja ću reći u ovom trenutku jasno da se osigura sutra na Vladi ono jamstvo za Uljanik. Mi moramo ili ćemo morati provesti strukturne reforme, morat ćemo početi jasno od pravosuđa koje radi što li radi, njihov domet je Sanader sada Merzel, i buranija za 2 ili 3 tisuće eura, a sve između toga valjda se pušta da radi što radi. Reforma institucija je jasno conditio sine qua non, ja bih rekao ove države od državnih vlasti do jedinica lokalne samouprave. Nema ovdje profesora Kregara, jednom je rekao da na početku mandata je mislio da onaj koji bi ukinuo dio jedinica lokalne samouprave taj bi sigurno gubio izbore, ali kaže danas nakon 3, 4 godine ovdje u Parlamentu shvaćam da onaj koji bi to napravio taj dobiva izbore. tisuća ljudi radi u lokalnoj samoupravi, 75 tisuća u hrvatskom zdravstvu. Zdravstvo nas košta 22 milijarde, lokalna samouprava 22 milijarde, proračun države tih 125 milijardi kuna. Govorim između ostalog to i zbog Istre. Spominjao sam investicije, 50, toliko milijardi kuna manje prošle godine u odnosu na 2008. Hvala Bogu da državne investicije nisu zaobišle Istru u proteklih 3 godine. Bilo da je riječ o Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama. Po 200 milijuna kuna se osigurava za ipsilon i da je opća bolnica itd. Nikada veće državne investicije, ali one nisu razvoj, pardon, U tome lokalna samouprava ne sudjeluje ni sa jednom kunom, ali to je sad manje bitno. Jasno je da se zalažem za jednu maksimalnu decentralizaciju po mogućnosti, po uzoru na onu kakvu je poznavao Ustav iz 74. godine. Zašto? Jer se tada Hrvatska Istra, moj Buzet, slobodno se može reći najbrže razvijala. Samo jedan podatak da kažem, 80. godina prošlog stoljeća prerađivačka industrija imala je u Hrvatskoj 700 tisuća zaposlenih i 30%-tni udio u bruto društvenom proizvodu, a 2010. u hrvatskoj industriji radi 219 900 ljudi, i u bruto društvenom proizvodu sudjeluje sa 13,6%, danas smo ispod 200 tisuća zaposlenih i udio prerađivačke industrije u BDP-u je oko 10%. Nema zemlje koja je snažnije deindustrijalizirana od Hrvatske. A zašto to govorim? Pustimo pretvorbu, pustimo privatizaciju to znamo, ja ću sad spomenuti Europsku uniju. 2013. mi smo uplatili Bruxellesu 1 805 135 213 kuna, toliko smo cirka povukli, ali prioritete su nam oni određivali ili određivali recimo iz tog novca došla za sanaciju hrvatske industrije? Nije. Ili za nešto što mi 100% proizvodimo i izvozimo put zapada, ne. Mi taj novac u 2013., 2014., a 2014. ćemo uplatiti cirka 4 milijarde kuna, rasprčkamo, ma gotovo bi se usudio reći ne na gluposti, ne na ono što nam ne treba, ali na ono što nam nije prioritet u ovom trenutku. Ne kažem da ceste nisu bitne, da vodovodi nisu bitni, ali sačuvati proizvodna radna mjesta to je zasigurno pitanje opstanka zemlje kao takve. Tu jasno dolazimo i do korupcije, na nacionalnoj razini to je donekle zaustavljenoj, na lokalnoj se dodatno, ja bih rekao, razmahalo, mi nećemo imati pozitivan rast BDP-a 2014., vidjeli smo kakvi su i turistički podaci, mislim da će se to promijeniti 7., 8. mjesecu, ali želim vjerovati da će ova godina ipak biti zadnja godina negativnih trendova. Stoga, što očekivati? Autoceste su nam u problemima, brodogradnja nam je u problemima, treći put namjerno spominjem to iako znam da će sutra biti na Vladi …, to je … sinekvanom opstanka Hrvatske brodogradnje, industrija ima probleme, zdravstvo se blago sanira, hvala Bogu, država ulazi u gradnju opće bolnice u Puli. Državni su prihodi u prva četiri mjeseca 500 milijuna kuna veći nego 2013., ali prihod od PDV-a koji se sada drugačije obračunava, znači pri uvozu je manji. Gubimo idite gospodine ministre sa ovom međustopom na hranu. Vidimo da potpredsjednik Vlade misli drugačije. Mi ćemo morati vjerojatno u rebalans već u rujnu, vjerojatno i zbog ovih poplava, ali bit je pustiti ljude da rade i da imaju. CEH ponavljam, u ovom trenutku plaćaju ono koji su najslabiji, kojih je najviše, a to su oni mali ljudi, male firme, a velike se na neki način tetoši. Međutim, bez obzira na sve, prije smo slušali čitav niz podataka, ima naznaka da se stvari kreću na bolje i ja želim vjerovati da je ovo posljednja krizna recesijska godina. Pa kolega Kajin, kad ste tako lijepo uspoređivali 2008. i 2013., onda ste zaboravili usporediti ključnu stvar, a to je koliki je deficit bio 2008., a koliki je danas. Dakle, deficit 2008. je bio 0,8% ili 2,8 milijardi kuna. To je bila godina prije krize i onda je u 2009. eksplodirao kao što je eksplodirao, međutim i taj deficit na 0,8 se došlo sa 6,3% koliki je bio 2003. godine. Dakle, da su se i provodile neke reforme, isto tako se i uvodilo reda u državu inače ne bi bili rezultati takvi kakvi jesu. Međutim, vrlo interesantno mi je vaše, sad nemojte mene razumjeti krivo da sam ja protiv jamstva Uljaniku, međutim kako se može dati jamstvo restrukturiranoj brodogradnji? Da li će to dozvoliti Bruxelles? Ili će to jamstvo biti opet nekakav kostur kao što se govori da je 2011. došlo 10 milijardi kostura, to su sve jamstva koja su dana brodogradnji. Da budemo jasni, u svim izvješćima o izvršenju državnog proračuna, predlaganju proračuna su ta jamstva bila lijepo taksativna, nabrojena unutra. Pa nisu ona opala iz zraka da nitko o njima pojma nije imao. Prema tome, dakle, nemojmo zbog toga kad nam paše neke stvari tretirati na jedan način, a kad nam ne paše, tretirati ih na drugi način jer ako cijelo vrijeme govorimo da smo završili i Vlada se odmah hvali s tim, sa restrukturiranjem brodogradnje, onda nas zanima sutra na temelju čega će dati to jamstvo. To me podsjeća na ono kad mi tamo negdje 2009., 2010. nismo mogli dati jamstvo riječkom 3. Maju i onda velika politička odluka gradskog vijeća grada Rijeke, oni će dati jamstvo ako neće dati država. Kolega Kajin, to tako baš ne može ići. Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** E može, gospodine Šuker, i mora tako ići jer u ovom konkretnom slučaju ne radi se o financijskom jamstvu nego se radi o činidbenom jamstvu. Radi se o činidbenom jamstvu. Nije isto, činidbena jamstva kao takva jamstva pomoći industriji poznaje EU i to treba osigurati. Mi ovdje govorimo o jednome jaružaru vrijednom 173 milijuna eura, to je najvrjedniji brod koji se od postanka, pretpostavljam, gradio u jednom Uljaniku, možda i u Hrvatskoj Hrvatskoj brodogradnji. Riječ je o ekvivalentu 4 ili 5 trajekta. Znači, potrebno je osigurati jamstvo u tom iznosu od 123 milijuna eura plus kamata plus trošak kredita, ali bez toga sve dolazi u pitanje. I Uljanik i 3. Maj, a sa tim problemom, ja sam duboko uvjeren, da rješavamo i problem TSU-a u Puli i problem Motora u Rijeci. Sama ta činjenica da Hrvatska brodogradnja može ugovoriti jedan brod u protuvrijednosti od 173 milijuna eura, govori da se nešto kreće. Bez toga više jug Istre ne bi bio industrijski prepoznatljiv kao što je veliki dio RH deindustrijaliziran, pri tom mislim i na Istru. Spomenuo sam maloprije da smo tamo 80-ih godina u prerađivačkoj industriji imali 700 tisuća zaposlenih ljudi, da je prerađivačka industrija sudjelovala sa 30% u BDP-u, a danas prerađivačka industrija sudjeluje u BDP-u sa 10% i negdje je zaposleno ne više od 200 tisuća ljudi. Prema tome, namjerno spominjem ovaj slučaj, želim vjerovati da će Vlada iza toga stati i da će HABOR i ostale poslovne banke jasno, nedvosmisleno uputiti poruku cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da se u Hrvatskoj nešto isplati i raditi. Druga replika, poštovani Đuro Popijač. Izvolite. odobri državno jamstvo od 126 milijuna eura. Tim više što se ova Vlada hvali da je riješila problem brodogradnje, a vi sad tvrdite, vi koji podržavate ovu Vladu, da bez toga jamstva će Hrvatska brodogradnja propasti. Što se to onda promijenilo uopće? Što se promijenilo dakle nakon činjenice da je 2011. godine još Uljanik izašao iz procesa Društvo u teškoćama jer je milijardu kuna ušlo njihovih jamstava u javni dug, nakon toga je ta tvrtka privatizirana. Ako vi kažete da može, onda mi sa ovog mjesta pozivamo sve hrvatske tvrtke koje bilo što proizvode i izvoze, a izvoze puno više od 120 milijuna eura, da traže od Hrvatske Vlade činidbena jamstva koji nikad nisu bili u teškoćama, osim sada na što ih je natjerala ova Vlada, i koji izuzetno teško dolaze do izvoznih poslova jer ne mogu dobivati činidbena jamstva. Dakle, ako se ova Vlada hvali da je riješila problem brodogradnje, kako vi govorite da je sada u problemima? Drugo, kako je moguće da se privatnoj tvrci daju 128 milijuna ili … eura činidbena jamstva od strane države? I temeljem čeka i kojih mehanizama tržišnog natjecanja to mislite objasniti sutra u Europskoj komisiji? Dakle zašto smo radili program restrukturiranja, zašto je Uljanik izašao iz društva sa teškoćama, zašto je privatiziran ako vi sada govorite da je on ponovo u problemima? I Uljanik je radio do sada čini mi se 3 ili 4 takva broda, ranije, dakle ovo nije prvi takav ugovoren. Meni je drago da on ima i dalje posla, meni je drago da on uspješno dalje funkcionira na tržištu ali to sa jamstvima čini mi se da je jedan veliki

Ja još jedanput ovdje ponavljam da ovdje nema nikakvog upitnika. Riječ nije o financijskom nego o činidbenom jamstvu. A što se promijenilo? Da, Uljanik je danas privatna tvrtka kada smo natjerali naprosto radnike, menadžment da jednostavno privatiziraju tu tvrtku. Mogla je biti državna ali jednostavno da bi mogli započeti ili da bi mogli okončati sve ove pregovore sa EU tu obvezu je trebao tu obvezu je trebao na sebe preuzeti. Pa valjda ne želimo da ovdje ostanemo bez hrvatske brodogradnje. Bez Uljanika nema hrvatske brodogradnje, bez Uljanika nema 10% hrvatskog izvoza tako reći, dobro ne 10 Ali u nekim godinama Uljanik je sam bio jednako 10% hrvatskog izvoza. I konačno gospodine ex ministre gospodine zastupniče, taj novac nije bespovratan novac, taj novac će tvrtka vratiti do lipe. Financiranje Financiranje je uredno kao takvo ispregovarano, prema tome država i poslovne banke neće imati nikakve štete, dapače samo korist od jednog ovakvog aranžmana. A ono što je bitno riječ je o činidbenom a ne financijskom jamstvu. To nije ista stvar i tu mogućnost EU prepoznaje. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Kako je proučen temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te rashodi i izdaci on je prije svega sredstvo za ostvarenje potrebe i volje građana i to svim raspoloženim sredstvima i način dokazivanja fiskalne odgovornosti, te također iskaz i političkih ciljeva svake vlasti. Zato nam Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna mora dati mnoge odgovore, odgovore prije svega koje su smjernice za naš budući rad, koji su naši realni ciljevi, a sve sa završnim ciljem razvoj naše države. Kada govorimo o izvješću našeg državnog proračuna možemo konstatirati da su rashodi poslovanja od plana … 110,2 milijardi, izvršenja 10,5 milijardi kuna. Rashodi koji su planirani 125 milijardi kuna izvršeni sa 123 milijarde kuna i razlika je 16 milijardi kuna. U našem izvješću kao klub HNS-a više ćemo se držati prihodovne strane zato jer kao i gradonačelnik znamo da kada se donašaju proračuni onda se svi više bave analizom rashodovne strane jer naravno svi bi kod raspodjele dijelili nešto, a rijetko tko bi tko bi se prihvatio i onog dijela kako nešto i dobiti, kako nešto i ostvariti. Tako da bi se posebno istaknuli nekoliko vrsta prihoda u toj analizi. Prije svega analizirali bi primitke od zaduživanja kreditima i zajmovima. Prema odredbi članka 72. Zakona o proračunu zaduživanje se provodi u svrhu financiranja deficita državnog proračuna, financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Hrvatskog sabora, također i temeljem tekućih otplata državnog duga, podmirenja dospjelih plaćanja vezano uz državna jamstava i upravljanja likvidnošću državnog proračuna i također drugih prihoda. Tako da je temeljem i revizije i izvješća primici od zaduživanja kreditima i zajmovima su ostvareni u iznosu od 12,4 milijarde kuna. od toga smo koristili dugoročne kredite i zajmove u iznosu od 10 milijardi kuna, a kratkoročne u iznosu od 1,5 milijardi kuna. Dugoročni krediti i zajmovi su primljeni od kreditnih institucija i to iz zemlje i inozemstva u iznosu od 10 milijardi kuna i međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 827 milijuna kuna. Primici od kreditnih iz zemlje i inozemstva ostvareni su na temelju novih ugovora o zaduživanju u iznosu od 5,5 milijardi kuna te ugovora i dodataka ugovorima o zamjeni starih kredita novima i produženju rokova otplate kredita ugovorenih ranijih godina u iznosu od 4,4 milijarde kuna. U 2014.godini zaključeno je 6 novih ugovora o dugoročnom zaduživanju i to od kojih 5 s kreditnim institucijama iz zemlje i 1 s kreditnom institucijom u inozemstvu. Rokovi vraćanja kredita su ugovoreni u obrocima ili jednokratno u razdoblju od 3 do 5 godina. Od navedenih kredita 3 kredita ukupno u iznosu od 3,3 milijarde kuna korištena su za sanaciju zdravstvenih ustanova. Primici ostvareni na temelju ugovora i dodataka ugovorima o zamjeni starih kredita novima i produženju rokova otplate ranije ugovorenih kredita odnose se na ranije preuzete kredite i to kredite za brodogradilišta u iznosu od 4,4 milijarde kuna i druge kredite u iznosu od 75 milijuna kuna. Primici od zaduživanja kod međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 627 milijuna kuna odnose se na zaduživanje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke i razvojne banke Vijeća Europe. Navedeni primici su ostvareni povlačenjem sredstava zajmova za temelju više ugovora iz ranijih godina, te jednog ugovora zaključenog u 2013. godini a to je za financiranje drugog projekta tehnologijskog razvoja. Primici od kratkoročnih kredita iskazani su po neto načelu u iznosu od milijardu i 536 milijuna kuna. Ukupni primici od kratkoročnih kredita su u ostvarenom iznosu od 14 milijardi kuna a krediti su uglavnom ugovarani sa bankama i drugim institucijama iz zemlje u iznosu od 13 milijardi i sa bankama u inozemstvu u iznosu od milijardu milijardu i pol kuna. Kratkoročno zaduživanje kod tuzemnih banaka je obavljeno prema ponudama na tržištu novca uglavnom radi pravodobne isplate mirovina. Kamatna stopa sa uračunatom naknadom iznosila je na godišnjoj razini od 0,4 do 1,45%. Kratkoročno zaduživanje kod banaka iz inozemstva ugovoreno je u prosincu 2014. godine u iznosu od 200 milijuna eura odnosno protuvrijednosti 1,5 milijardi kuna. Kredit je ugovoren bez naknade za povlačenje uz kamatnu stopu 2,5% a rok povrata je 31. ožujak 2014. godine. Drugi dio primitaka koje bih htjeli naglasiti i istaknuti a to su primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Planirani su primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru. To je prije svega bilo planirano da će se prodati dionice Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja a koji u biti u konačnosti nisu ostvareni. A ostvareni su primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i to oni koji nisu bili planirani. Vrijednosno najznačajniji primici od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 45 milijuna kuna ostvareni su od Društava Hrvatskog mirovinskog osiguranja. I ta sredstva su uplaćena na račun od državnog proračuna prema nalogu HZMO-a a ostvarena su od ukidanja rezervacije za sudske sporove. I to temeljem Izvješća o poslovanju Društva hrvatskog mirovinskog osiguranja za razdoblje siječanj/rujan 2013. godine. dvije stvari smo posebno htjeli napomenuti u vezi primitaka i to primici zaduživanja i primici od prodaje dionica jer je i u nalazu državne revizije jedna stvar tu posebno naglašena a vezano je uz financiranje projekata zajmovima međunarodnih financijskih institucija.

a i produljenja rokova korištenja zajmova nastaju dodatni troškovi za državni proračun. I zaista ono razmišljanje a to je da Državni ured je izrazio mišljenje da prije zaključivanja ugovora o zajmu treba razmotriti mogućnost financiranja projekata iz sredstava, .../Govornik se ne razumije./… sredstava fondova Europske unije. Naravno i korisnici zajmova su imenovali tijela za nadzor provedbe projekata u čijem radu sudjeluju i predstavnici Ministarstva financija sa svrhom poticanja dosadašnjeg planiranja i povlačenja sredstava državnog proračuna i zajmova. Naravno i na temelju zaključka Vlade o mjerama za smanjenje deficita iz prosinca 2013. godine zajmovi se ubuduće namjeravaju ugovarati kao zamjena za nacionalu komponentu financijskoj konstrukciji za sufinanciranje projekata iz Fonda Europske unije. I konkretni već rezultati 2013. i početkom 2014. godine otkazano je približno 85 milijuna eura zajmova za financiranje projekata s obzirom da se planiraju financirati uz korištenje sredstava fondova Europske unije. I tu bi onda posebno analizirali baš prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna gdje su velikom većinom definirane sredstava iz pomoći fondova Europske unije da vidimo koji su tu naši potencijali i koji smo tu korist iskoristili. pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvareni u iznosu od milijardu i 826 milijuna kuna. A vrijednost najznačajnije se odnosi na pomoći od međunarodnih organizacija i inozemnih vlada u iznosu od milijardu i 736 milijuna kuna. U okviru izvora prihoda pomoći u 2014. godini su ostvareni novi izvori prihoda a to su znači od trenutka ulaska Hrvatske u Europsku uniju, to su fondovi Europske unije i ostali programi Europske unije a koje se odnose na pomoći iz fondova čija su sredstva postala dostupna Republici Hrvatskoj nakon pristupanja Europskoj uniji. Koji su to izvori sredstava? Oni su navedeni da su to prije svega Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj. Za ta tri fonda smo dobili pomoći u iznosu od 358 milijuna. također to je Ribarski fond gdje smo ostvarili pomoć u iznosu od …/Govornik se ne razumije./… milijuna kuna i to su Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. U okviru prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija inozemnih vlada u iznosu od milijardu i 736 milijuna kuna iskazni su prihodi od pomoći Europske unije za jačanje novčanog toka u iznosu od 585 milijuna kuna i to je pomoć za likvidnost koju dobivaju članice u prvoj godini te pomoći iz predpristupnih fondova, darovnica i druge pomoći u iznosu od … /Govornik Ostali prihodi koji su ostvareni to su Program Schengen, oni su ostvareni u iznosu od 300 milijuna kuna i te fondovi za izbjeglice i povratak te instrumenti europskog gospodarskog prostora. Svi prihodi s obzirom na pisani način evidentiranja nisu iskazani kao prihod nego kao obveza za predujmove. Pristupanjem Europske unije u srpnju 2013. godine Republika Hrvatska ima pravo koristiti sredstva, pomoći iz novih izvora prihoda, što smo rekli fondovi i ostali programi. Za priljev sredstava iz navedenih fondova otvoreni su posebni devizni računi a praćenje priljeva i odljeva sredstava na navedenim računima i upravljanje dodijeljenim sredstvima obavlja se u okviru nacionalnog fonda koji je ustrojstvena jedinica Ministarstva financija. Tu imamo i ugovorene projekte koje su još dalje u razdoblju od 2007. do konca 2014. godine u okviru IPA programa i to Program mjere 3 i 4. gdje smo taj dio sredstava koji su nam bili dostupni od 420 milijuna eura potrošili 145 odnosno 35% Tu također imamo isto sredstva koja su nam na raspolaganju u okviru 2014. i 2013. godine. s obzirom da do konca … godine financiranje projekata u okviru operativnih programa zaštite okoliša, razvojnih programa, ima još dodatnih 664 milijuna eura koje nam je ostalo u odnosu na ono što smo trebali dobiti i ono što smo iskoristili. I tu je onda i naša šansa, također i naša prilika s time da s obzirom da članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji podrazumijeva značajna izdvajanja proračunskih sredstava po osnovi doprinosa u proračunu Europske unije. Važno je uložiti maksimalne napore da se sredstva iz fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije iskoriste u

Ali to je ono koje bi trebali izvući zaključke iz ovog izvješća, ali nemojmo da nam fondovi Europske unije budu alibi za bezidejne i nesposobne. Korištenje fondova je najbolji oblik decentralizacije, na lokalnoj i regionalnoj razini je najveća i odgovornost. Mi trebamo imati ideju, govorim kao gradonačelnik, imati projektnu dokumentaciju, stručne timove, zadovoljiti mnoge kriterije, trebamo stalno učiti i da trebamo pomagati jedni drugima. Moramo pružiti dobru logistiku svim građanima, tvrtkama i svim ostalima koji žele aplicirati prema tim programima. Nema konkurencije operativnim sredstvima jer je važno znati da nijedna nova članica nikada nije uspjela povući sva sredstva koja su bila na raspolaganju i na taj način ćemo dalje pokrenuti cjelokupnu hrvatsku ekonomiju … i smanjiti deficit što nam je zaista krajnji cilj. I s tom porukom, željom da ovo izvješće iskoristimo zaista za korištenje ove prihodovne strane … Europske unije, to nisu sredstva koja nam se da nude, ali sama po sebi nam se ne otvaraju, ovisi o nama, te će i klub HNS-a Liberalni demokrati podržati Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, Prijedlog godišnjeg izvještaja o promjeni fiskalnih pravila i izvješće Državnog ureda za reviziju. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za repliku se prijavila poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Škvariću, u vašoj diskusiji ste rekli i slažem se s vama da je i ovo izvršenje proračuna zapravo iskaz političkih ciljeva odnosno svake vlasti, odnosno da se vidi da li je ta vlast odnosno Vlada na pravom putu. Ovdje možemo konstatirati svi skupa da sigurno Vlada nije zatvarala oči i ne bježi od rješavanja problema nego se uvodi naravno red u svim segmentima. Pa evo reći ću zapravo kad je podataka par što nije na odmet jer smo danas čuli o samozadovoljnom izlaganju ministra pa naštimaljki pa onda bagatelizirala se i fiskalizacija itd., prema tome vrlo je bitno dati što više podataka. Pa evo kad je SDP preuzimao vlast u zadnjem mjesecu HDZ-ove vladavine bilo je 315 000 nezaposlenih. U prvom mjesecu nakon toga je već bilo 340 000, međutim obadva ova broja su manja od trenutnog broja nezaposlenih, a to je znači 305 000 nezaposlenih nezaposlenih naših sugrađana. Isto tako moram ovdje naglasiti da kad govorimo o deficitu, a danas je bilo puno riječi, većina deficita su u biti kamate na prethodna zaduženja. To je oko 60%, iznose 9,8 milijardi Prema tome sanacija zdravstva 3 milijarde kuna, članstvo za Europsku uniju 1,8 milijardi kuna. Mogao je deficit biti na nuli da se nije naravno novac ostavio gospodarstvu kroz neoporezovane reinvesticije itd., dobiti i kroz HBOR. Da ne govorimo sada o mirovinama koje su ostale, koje se zapravo nisu smanjivale niti će se smanjivati, da ne govorimo o socijalnim naknadama koje se nisu smanjivale nego se naravno uvodi reda

Da, zaista tu se možemo složiti da mora se uvesti red u svim segmentima prije svega izvršenje proračuna i po nalazu Državne revizije vidi se i odgovorima Vlade da taj red itekako se želi i postići pa i na čemu je jer mnogo puta smo razgovarali i o iznosima samih sredstava. Nešto što sam rekao samo rashodovni dio državnog proračuna je skoro … i unaprijed već programiran. Jako malo ostaje za onaj dio na neki način razvojne komponente. I pazite, taj dio koji je mali ali on ovisi a ovi pokazatelji koje ste vi naveli zaista jesu smanjenje nezaposlenosti, povećanje izvoza, povećanje gospodarskog rasta i u mnogim stvarima daje nam … optimizam da ova Vlada dobro radi. Hvala Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, glavni državni revizoru sa suradnicima. Netko je ovdje danas rekao pred nama kolegicama i kolegama u Hrvatskom saboru da je čovjek u središtu pozornosti i da bi trebao biti u središtu pozornosti ako već nije pa je došlo do prijepora je li to u svezi današnje teme ili nije u svezi današnje teme. Ali pokušat ću dokazati da je ta izreka u svezi ove današnje teme, a to je dakle državni proračun za 2013. godinu i njegova raščlamba, njegova analiza i kako se odvijali tijekovi novca i dakle ono što se dakle ono što se u državi događalo 2013. godine. A što se to događalo evo čujemo i danas ili jučer pak da je Hrvatska 2013. godine, a kad govorimo o ljudima ostala bez, da je manja po broju stanovnika za 10500. Nadalje, kaže se da ne može rezati a da ne boli. mi kao kirurzi, odnosno ja kao kirurg dobro znam što to znači ali postoje i određene mjere poput anestezije. Pa koje bi to mjere bile reći ću kasnije u svom govoru. Što je to što zapravo uzrokuje nesrazmjer između rashoda i prihoda državnog proračuna, što izaziva zapravo onda sve posljedice da ne kažem boli ne samo percepciju siromaštva negoli stvarno siromaštvo hrvatskog čovjeka. Ne percepciju. Po percepciji siromaštva ima preko 70% hrvatskih građana kaže da se osjeća siromašnim, ali imamo više od trećine građana koji su zaista siromašni i koji vrlo dobro osjećaju dužničko ropstvo u koje smo zapali i građani i država. O tome je javno govorio i ministar prije 20 20 otprilike dana na ovom istom mjestu, jasno i glasno, otvoreno da se radi o dužničkom ropstvu u kojemu je država planirala proračun za 2013. godinu u iznosu od, dakle prihoda, u iznosu od 110 i pol milijardi kuna, a rashoda u iznosu od 126 milijardi kuna. Koje to domaćinstvo u Hrvatskoj planira odmah na početku godine ili prije za sljedeću godinu deficit, manjak? Jesmo li u našem običnom domaćinstvu gdje imamo muž, žena, djeca itd. planiramo odmah s početka godine ostati kratki za otprilike 10, 15% u odnosu na primanja. Evo tako se to u našoj državi radi. Dakle, mi smo odmah uplanirali 16 milijardi manjka proračuna. I za sve to nismo ni ostvarili na prihodovnoj strani tih 110 i pol milijardi, nego nekih 109 hajmo milijardi. Milijardu i pol manje negoli što je planirano, unatoč tome što je PDV povećan sa 23 na 25%, unatoč tome što je, dakle porez na turističku djelatnost povećan sa 13 na 15%, unatoč tome što je evo imamo i, vraćena je stopa za zdravstvo, doprinos za zdravstvo sa 13 na 15%. BDP uporno već treću, četvrtu, petu godinu pada. Inozemni dug Hrvatske raste. Tome doprinosi i ovogodišnje, pardon prošle godine zaduženje od 3,3 milijarde eura koliko je ova Vlada zadužila Republiku Republiku Hrvatsku, svakog njenog stanovnika i svako dijete u ovoj državi koje se eto lani rodilo 39900, gotovo najmanje do sada od kako je slobodne i samostalne Hrvatske države. Svako dijete će u svojoj budućnosti, dakle imati problem sa vraćanjem toga duga koji ukupno iznosi bruto oko 45, šest milijardi eura. Podijelite to sa 4 milijuna i 200, 300 tisuća stanovnika, pa ćete doći do podatka da je svaki stanovnik i dijete dužno 10 000 eura. I ono koje se rodi odmah. Dakle, BDP pada, bruto društveni proizvod. Pad je i investicija evidentan i to iz godine u godinu. Odnos zaposlenih i umirovljenika je gotovo izjednačen, zaposlenika i umirovljenika. On je sad 1,1, 1,15 prema 1 ali ima tendenciju konverziju. Dakle, tendenciju izjednačavanja broja zaposlenih sa brojem umirovljenika. Nezaposlenost je katastrofalna. Mi možemo govoriti i o Cipru i o Španjolskoj, o Grčkoj ali mi smo ja bih rekao kad već imamo svjetsko prvenstvo šampioni u stopi nezaposlenosti poglavito mladih ljudi kojih je lani iselilo iz Hrvatske više od 20000 mladih, školovanih ljudi u fertilnoj dobi. Kada kažem u fertilnoj dobi, onda se to odnosi na demografsku katastrofu koja je u tijeku, a bit će dakle također, doći će do još goreg i poraznijeg rezultata kada vidimo koliko nam je mladih ljudi odselilo iz Hrvatske. Što rade ljudi, obični građani kada zapadnu u ovakve poteškoće? Zadužuju se, upadaju u dug koji nikako ne mogu ispraviti ili pak rasprodaju svoju imovinu kao i naša država. Dakle, prodaje se Croatia osiguranje, prodaje se Hrvatska poštanska banka, monetiziraju se Hrvatske autoceste. Bio je plan, ne znam dokle je to stiglo itd. U Hrvatskoj državi, hrvatski građani što oni rade? Oni nose svoje zlato i srebro u brojne trgovine koje se bave otkupom zlata koje niču u Hrvatskoj kao gljive poslije kiše. Imate ih u svakih 20 metara koji koji se god lokal zatvori, a zatvaraju se masovno otvara se odmah tu otkup zlata i srebra. Možete to vidjeti i u svakom gradu poglavito kod nas na da kažemo kako mi to, kako je netko rekao na periferiji poglavito u Slavoniji. 3,3 milijarde eura je ova Vlada lani zadužila Republiku Hrvatsku. Dakle, digla jednu i pol, pa 1,8 milijardi eura. To je upravo 15 poplava u Slavoniji i Baranji. Naime, štete od poplava se procjenjuju na oko 200 milijuna eura, dakle ova Vlada je poplavila Hrvatsku 15 puta jače negoli negoli poplava u Gunji, Račinovcima, Rajevom Selu, Strošincima i ostalim našim krajevima, selima u Cvelferiji da ih sad ne nabrajam redom ali Podgajcima, Đurićima i ostalim selima. Pad potrošnje, što se vidi po punjenju državnog proračuna iz PDV-a. Unatoč stopi, pa možemo mi dignuti PDV na 50% i nećemo imati punjenje državnog proračuna. Nema više narod od čega trošiti, nema što trošiti, nema novaca. I razmišljanja o povećanju stope PDV-a koje se čulo prijašnjih mjeseci je bilo uzaludno. Možete vi dignuti PDV na 50%, na 40%, državni proračun se neće puniti. Što je odlučujuće za pomak? Kaže jedan analitičar, ajde da kažem znanstvenik Kukuriku provenijencije, inače ekonomski stručnjak i tako, da kada bi Hrvatska imala porast BDP-a od 5 do 6% godišnje tek bi 2035. godine podigla i dostigla standarde EU. Upravo tako, dakle on je iz lijeve opcije ali je znanstvenik na jednom zagrebačkom fakultetu. 300 tisuća građana je u crvenom kako se to kaže, popularno. Dakle, ne mogu nikako kako god dobiju da rade, dobiju plaću, ne mogu izaći iz tog duga, oni su u dužničkom ropstvu. Netko kaže 60 tisuća, a netko kaže čak preko 80 tisuća tvrtki je u blokadi. I sad mi raspravljamo o našem, o tom proračunu iz 2013. godine. Možemo mi ovdje okretati i prevrtati tko je kriv, da li HDZ-ova vlada za koju kažu kolegica Bonačić da su se vraćale kamate od gotovo 10 milijardi da bi se vratili stari krediti. A tko će vratiti ove koji su lani podignuti? 3,3 milijarde eura, tko će to vratiti? Hoće li u sljedećem sazivu Hrvatskoga sabora reći to su krivi oni koji su, pa nećemo od turskih vremena tko je kriv. Krivi ste i jedni i drugi koji ste ovom državom upravljali i koji niste znali upravljati ovom državom. Ne samo da je ovaj nesrazmjer od 68% od BDP-a duga, javnog duga, imamo tu još kako je netko rekao ovdje i dugove jedinice lokalne i regionalne samouprave. Pa kada se to pribroji onda je kažu preko 90% BDP-a je zapravo dug. Uvoz, poljoprivrednih proizvoda poglavito, ne jenjava. Možemo mi govoriti da smo mi povećali izvoz, možemo mi reći da imamo rast industrijske proizvodnje, a usporedimo li ranije godine pa čak i turizam i on je u padu. Iako imamo stalne pohvale na HRT-u, imamo medijsko praćenje, PR i ne znam ni ja kako naš hrvatski turizam cvate. Usporedimo 2008. i 2014. pa ćemo vidjeti jel cvate. I on je u situaciji da je zapravo tendencija silazna ili pak stagnira, u najboljem slučaju stagnira u odnosu na 2012. a u odnosu na 2008. je u padu. I zapravo ova uspostava reda, ja bih rekao eto metaforički u mrtvačnici, kada sve ovo čujemo i kada sve ovo sagledamo a to je fiskalizacija tako bih ja to nazvao uspostava reda u mrtvačnici jer je zapravo sve zamrlo, je eto donijela neki rezultat. Ja sam za red, ali prije svega za rad. Jer bez porasta BDP-a svi ovi makroekonomski pokazatelji su uzaludni. Oni jednostavno su ništavni ako nema porasta BDP-a. Jer onda je i javni dug ako poraste BDP, ako ovaj stoji na istom nivou, jasno da je u postotku manji potpuno je jasan račun matematička operacija. E sad, činidbena kako netko reče ovdje jamstva. Kome su to dana činidbena jamstva ili jamstva u ovoj državi a kako bi se izbjeglo ubacivanje u sami proračun jer jamstva ne spadaju kao u to. Kome? Pa svim institucijama koje vodi Ministarstvo prometa. Počevši od Croatia airlinesa pa do Hrvatskih željeznica, Cargoa, Putničkog prijevoza i infrastrukture kako već ima tri firme u Hrvatskoj. A u kakvom su stanju ta poduzeća? U katastrofalnom. I znamo svi što se događa sa Hrvatskim željeznicama. O brodogradnji također imamo podatak koji je izrekao kolega ovdje o 160 milijuna jamstava za brodogradilišta, a svi smo rekli da ćemo se i obećali, potpisali EU i to je bio zadnji valjda preduvjet da će država dići ruke od toga, od brodogradnje, međutim evo putem jamstava se nekako da ne kažem zakulisno ipak nešto odigrava u tom smislu. Procedura prekomjernog deficita, netko je spominjao ovdje. Mi znamo kako se sa EU i evo gospodin ministar je dobro upućen, a i bivši ministar, došlo do toga da se taj taj prekomjerni deficit smanji ispod 4% koliko je bilo rečeno jel'. To je onda ušlo i ovaj drugi stup mirovinskog osiguranja i još neke stvari, pa smo dobili jednu sliku da smo se, da kažem ušli u kalup, da smo ušli u nekakav red. I dobro je da je ovdje ministar istaknuo da ćemo nekakvim da kažem novim načinom financijskog izračuna, obračuna se približiti tom izračunu u većini zemalja Ali đaba ili uzalud nam računati ako, opet ponavljam, ne budemo imali porast BDP-a. Investicije kao jedan od pokretača porasta bruto društvenog proizvoda njih niotkuda nema. Vidimo i danas, i jučer i ovih dana i najave, i putovanja od, i dolaske razno raznih svjetskih da ne kažem moćnika ovdje i iz arapskog svijeta, i iz Rusije, iz Amerike itd. koji jednostavno dođu, prođu i nakon toga, nakon što mediji to dobro obrade u smislu PR-a, nakon toga se ništa više ne događa. Znamo i za pregovore sa Azerbejdžancima, sa Katarom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i s kim sve ne, i sa poslovnim ljudima. Ali unatoč svega investicija u Hrvatskoj stoje, one se ne pomiču. Građevinarstvo je u dubokoj krizi, prerađivačka industrija također, o poljoprivredi da ne govorim ona je uništena, ova Kukuriku koalicija je zakucala posljednji čavao u lijes naše poljoprivrede što je vidljivo ili razvidno prema količini, količini, evo uzmimo količinu mlijeka koja se proizvodi, tu sad nema kolege Milinkovića on bi to znao u litru jednu reći. Ali o tome koliko je smanjen stočni fond u Hrvatskoj. Pa pogledajte samo statističke godišnjake, recimo iz 71. ili 81. i usporedimo ih sa današnjim podacima za 2013. i vidite ćete da je to, poljoprivredna proizvodnja se prepolovila. I sad malo o ovim, o samom izvršenju proračuna. Ja sam zamijetio u prihodovnoj strani, kaže ovako upravne i administrativne pristojbe su, dakle dakle tu imamo povećanje i potpuno izvršenje. Vrlo zanimljivo da baš na pristojbama imamo dobar rezultat, to je ono što narod i građani plaćaju kada se upute u bilo koju ustanovu u državi da bi ostvarili bilo kakvo pravo. Na rashodovnoj strani imamo problem, kažu sa zdravstvenim osiguranjem. Pa gospodine ministre vi kada ste pravili proračun, ne vi nego i bivši ministar, za 2014., pa vi aplikaciju Hrvatske za Europsku uniju da će to biti, da se to mora uplatiti, to se trebalo uračunati odmah. Dakle, tih milijardu i 800 milijuna kuna je bilo planirano da Hrvatska za pola godine plati članstvo u Europskoj uniji. I to se znalo da 1.7. Hrvatska ulazi i da to treba platiti. Također se znalo i zna svake godine za minus u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske koji također je trebalo uračunati. Zna se i za ove kamate o kojima govori kolegica ovdje koje su kamate na dugove iz prethodnih kredita, iz prethodnih godina koji iznose 9 milijardi i 800 milijuna i to je trebalo uračunati. Zašto sad odjedanput ovdje nam predstavljate kao iznenađenje, kao nas je iznenadilo gubici u bolničkom sustavu, uplata za Europu, za Europsku uniju i evo kamata koju je trebalo platiti za stare kredite. Zašto bi nas to iznenadilo, zašto je uopće Vladu to iznenadilo nakon 2 godine vladavine ove Vlade? Pa to je trebalo uračunati ona odmah. Nema iznenađenja, ništa nas ne smije iznenaditi kaže jedna stara, odnosno vaša stara poslovica. Dakle, kada gledamo obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka državnog proračuna Republike Hrvatske tu ima zanimljivih brojki a ja nisam baš, s obzirom kao liječnik, nisam matematičar i financijaš, nisam stručnjak. Dobro, o zdravstvu i mirovinskom ćemo poslije onda. Hvala lijepa, priveo sam. Tako da klub HDSSB-a neće biti za ovo izvješće, dakle neće glasovati. A za izvješće Državne revizije ćemo također biti za. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljene 3 replike, ali kako ne možemo sad sve 3 replike u 4 minute zgurati onda ćemo ostaviti replike za 15, 00 sati da budemo pravedni prema svima koji su replicirali. Određujem stanku. Hvala vam